S obzirom da imamo još jednu točku iz Ministarstva kulture, sada ćemo odgoditi raspravu pod točkom 32.pa ćemo se kasnije na nju vratiti, a raspravit ćemo: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 919. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo odbor za zakonodavstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti ministar uprave gospodin Arsen Bauk. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a to se može sve sublimirati pod pojmom dobrovoljnog spajanja jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, u člancima 4. i u članku 4. definira se mogućnost da jedinice lokalne samouprave koje međusobno graniče da se mogu dobrovoljno spajati. Odluka o dobrovoljnom spajanju jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. donose njihova predstavnička tijela većinom glasova svih članova nakon pribavljenog mišljenja građana s područja jedinica na koje se spajanje odnosi. I odluka mora sadržavati nazive jedinica lokalne samouprave koje se spajaju, naziv, vrstu i sjedište nove jedinice lokalne samouprave koja nastaje spajanjem i suglasnost za prijenos imovine, te prava i obveze jedinice koja se spaja na jedinicu koja nastaje spajanjem. Druge izmjene zakona koje su ovdje navedene su tehničke i to je obaveza koju je Vlada Republike Hrvatske preuzela i u nacionalnom programu reformi. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. U ime kluba ORAH-a kolega Mladen Novak. Nije prisutan. Klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime kluba Nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin.

Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Normalno istarski demokrati imaju bitno drugi pristup. Svatko meni je to posve razumljivo teži što je moguće većoj autonomiji. U neku autonomiju čovjek uopće ne smije sumnjati bilo da je riječ o sportu, bilo da je riječ o sveučilištu, medijima, pojedincima. Jednako tako i mi smatramo da se Hrvatska najbrže razvijala po Ustavu iz godine 1974. kada je Republika Hrvatska bila i najviše decentralizirana i najprirodnije ustrojena. Svi vi znate da smo devedeset koje, prve, druge godine u ovoj zemlji imali 105 općina. Kada danas usporedimo proračune države koje iznosi nekih 125 milijardi kune i proračune od lokalne samouprave koji zajedno iznose 22 milijarde kuna vidimo određene nesklade i možemo reći da je država i centralizirana i loše ustrojena. Mi u Republici Hrvatskoj imamo 567 jedinica lokalne samouprave. To je naprosto neprirodno. Svaka župa postala je općina, to je apsurd. Svaka biskupija da se tako izrazim postala je županija, to je apsurd. Jedna Danska koja broji 5,6 milijuna stanovnika ima 98 općina i 5 regija. Samo prostor Županije Istarske ustrojen na način da imamo 41 jedinicu lokalne samouprave plus županiju. Znači ukupno 42 jedinice. Ne znam da li znate jedan podatak. Samo Istra koja ima 208000 stanovnika ima više dužnosnika nego Danska sa 5,6 milijuna stanovnika. I shodno tome mi se zalažemo da se broj lokalne jedinice smanji za 2/3. Ako je Hrvatska ili Republika Hrvatska u sastavu SFRJ onda, nije bitno, imala 105 općina danas ih može imati recimo 200. Ali tvrdim niti jednu više. Broj zaposlenih u 2 mandata u tim našim općinama i lokalnoj samoupravi ali općenito u nadgradnji trebao bi biti i prepolovljen. Nisu problem nastavnici, nisu problem učitelji, učitelji, nisu problem ni policajci, ni liječnici. Ali oni koji rade u državnoj upravi zasigurno da. Možda bi trebalo zapravo poći od Sabora, jer je Sabor pred koliko desetak ili petnaestak godina imao 120, a ne 153 zastupnika koliko ima danas. Zalažemo se znači za što je moguće radikalniju decentralizaciju ovlasti i novaca. Država normalno mora upravljati MUP-om, Ministarstvom obrane, onim državnim ministarstvima, Ministarstvom pravosuđa, financije. Mora normalno omogućiti servisiranje, ali trebali bi biti autonomni i neovisni, a ne pod političkim šinjelom DORH-a, PNUSKOK-a i slično. Znam da samo Županija Istarska, znači ta uža lokalna samouprava raspolaže sa 1,6 milijardi kuna plus 1,5 milijardi kuna komunalnih poduzeća i plus nam se negdje doznačuje oko milijarde kuna iz državnog proračuna. od 58000 zaposlenih u Istri 15000 ljudi radi u nadgradnji. Tako je drugdje ili još i gore. Županija Istarska ustrojena je ako se ne varam sa 14 odjela gdje se kupuje politička naklonost onih koji podržavaju tamošnju vlast. Država Hrvatska ima 20 ministarstava. Princip je isti samo su troškovi neusporedivo veći. Podsjetit ću vas da jedna Njemačka ima 14 ministarstva, da jedna Velika Britanija ima 16 ministarstava, da susjedna nam Italija ima 16 ministarstva. To su države od 60 do 80 i toliko milijuna stanovnika. Država Hrvatska, ponavljam ima 20 ministarstva. Samo na fešte se u Istri troši 70 milijuna kuna godišnje ili u 4 godine mogli bi sami jednu opću bolnicu staviti pod kroz na medije oko 15 milijuna kuna a svi znamo da se vlada kontrolom medija, kontrolom pravosuđa, kontrolom proračuna, zaposlenih preko velikih koalicija, namještanju poslova itd., itd.. Poanta prema tome jedne reorganizacije, decentralizacije između ostalog mora biti i u ovome o čemu govorim o racionalizaciji. Ja osobno smatram da jedna općina ako se ne primjeni ali nema više vremena jedan takav logičan ispravan pristup onda bi trebalo učiniti korak dalje i reći da općine do 3 tisuće stanovnika ne smiju imati ne znam na onim izvršnim funkcijama profesionalce. Zanimljivo je da u ovoj državi svi štrajkaju, štrajkaju liječnici, štrajkaju nastavnici. Zalažem se da se izađe tim ljudima u susret. Zašto? Jer je prosječna plana u Republici Hrvatskoj 5 tisuća Prosječna plaća u srednjoj školi je 5300 kuna a čini mi se u osnovnim školama negdje oko 5 tisuća kuna. Ali tko nikada nije štrajkao to niste čuli, a nisam čuo niti ja, zaposlenici u lokalnoj samoupravi. Nedavno je bila naručena za, sada ne znam točno u koliko novaca jedna studija učinci decentralizacije u Republici Hrvatskoj na ekonomski i fiskalni položaj Županije Istarske. I što se je vidjelo po ovoj naprosto studiji. Po stanovniku se u Istri uprihoduje 35 tisuća a trošimo po stanovniku 32 tisuće 140 kuna. Znači u državni proračun više nego što se vraća ili ostaje odlazi 3826 kuna. U jednom Zagrebu se po stanovniku ostvaruje 50 tisuća 589 kuna. Znači 15 tisuća kuna više nego u Istri po stanovniku se troši 33 tisuće 362 kuna ili cca. 1000 kuna više. U Istarskoj županiji se 2013. uprihodovalo 7 milijardi 629 milijuna kuna a kod nas se dolje potrošilo ili vratilo ili ostalo 6 milijardi 913 milijuna kuna. Znači 2013. iz Istre u državni proračun otišlo je više nego što je ostalo ili se vratilo 716 milijuna kuna. Znači ostalo je ili se vratilo 92% cca. što samo govori da naprosto ovako ustrojen sustav ne može gospodo egzistirati. Za mirovine 2 milijarde kuna, za zdravstvo milijardu i 100, za obrazovanje se vratilo 524 milijuna milijuna kuna, za socijalu 193 itd., da ne govorim o investicijama o kojima sve najbolje.

u tom periodu od 5 godina a trend se nastavlja i dalje izgubili smo gotovo 9 tisuća radnih mjesta. Isključivo samo jedino u baznoj kako bih rekao, baznim granama. Nije bitno da li je riječ o trgovini, nije bitno da li je riječ o industriji, nije bitno da li je riječ o poljoprivredi ili obrtu. Izgubili smo znači gotovo 9 tisuća radnih mjesta, dvostruko više no što ih zapošljava snažan jak turistički sektor. I što je pokazala studija i zato se između ostalog javljam za riječ da raste broj zaposlenih u lokalnoj i državnoj administraciji, u vodovodima, u obrazovanju, u otpadu, jednom riječju isključivo samo u nadgradnji. S druge strane Istra koja je u neusporedivo boljoj financijskoj kako bih rekao poziciji od mnogih. Evo ovaj migrantski, izbjeglički val nije nas hvala Bogu dotaknuo za razliku od istočne Slavonije koji trpi nevjerojatne i trpjeti i trpjeti će višegodišnje štete jer i sami smo svjesni da to seljenje naroda neće trajati samo još 7 ili 15 dana, 2 ili 3 mjeseca nego možda još 7, 15 na 9 mjestu u Istri iznose 2,2 milijarde kuna, građevina 1,4 milijarde kuna, oprema 620 milijuna kuna dok na turizam od tog iznosa otpada 751 milijun kuna ili 100 milijuna eura. U Zagrebu investicije 2013. iznose 25,9 milijardi kuna, u Primorsko-goranskoj županiji 3,2 milijarde kuna. Znači investicije u Zagrebu koji je 4 puta veći od Istre 11 puta su veće. Između ostalog, vjerojatno i zbog monopolnog položaja koji ovdje neke tvrtke imaju od HEP-a na dalje ali osnovni problem zašto tih investicija nema u Istri je prije svega mito jer ispod 200, 300, 500, 600 tisuća eura nitko ne može zgotoviti ili početi bilo koji posao. Pa nije ni čudno da u mandatu ova dva ministra turizma Ostojića i Lorencina u Istri nije sagrađen niti jedan novi hotel. Pad investicija u Istri od predkrizne 2008. godine iznosi 47,8%. Najmanji pad investicija bio je u Zadru 14,1%. Sve je to nešto o čemu treba progovoriti jer između ostalog u velikoj mjeri za ove brojke kumuje kako državna administracija, ustroj države, tako i sama lokalna samouprava. Reći ću, a govorim ne, nisam govorio samo jednom, samo na kriminal odlazi 3 do 5% BDP-a godišnje. Zbog toga i moji prostori nažalost rapidno stagniraju. Pred 10 do 12 godina imali smo 18% veći BDP od Primorsko-goranske županije, a danas imamo 2% manji BDP od Primorsko-goranske županije. Tad smo imali 18% manji BDP od Grada Zagreba, a danas imamo negdje oko 35% manji BDP od Grada Zagreba. Stojimo na mjestu, drugi nam se približavaju ili u slučaju Zagreba nažalost rapidno odskače. To je ono o čemu treba govoriti. Kriminal, nepotizam, pogodovanje, medijska cenzura, neviđeni medijski reket, medijska strahovlada, naprosto zakočilo je tvrdim jedan od najprosperitetnijih prostora Republike Hrvatske. To se može naprosto promijeniti između ostalog jednim novim teritorijalnim ustrojem gdje bi se usudio kazati da treba početi ispočetka kao što se ispočetka počelo tamo negdje '92. Jedan teritorijalni ustroj je trajao punih 23 godine i vrijeme je da se naprosto kaže dosta i da se vidi kako učiniti taj jedan ne kvantitativan već kvalifikativan iskorak. Ponavljam, jedna Danska ima 5,6 milijuna stanovnika, ima 98 općina i pet regija. Samo Istra ima 42 jedinice lokalne i Samo Istra ima 42 jedinice lokalne i regionalne samouprave. I ponavljam, imamo više dužnosnika na 208 000 stanovnika kada gledamo zamjenike načelnika, gradonačelnike, zamjenike, predsjednika vijeća, kada gledamo župane, zamjenike, članove poglavarstava, dobro danas nema više poglavarstava ali pročelnike, no što ima jedna Danska. Još jedanput ću reći, vrijeme je da se naprosto o tome otvoreno progovori. Poštovani kolega, činjenica jest da Hrvatskoj treba drastična reforma teritorijalnog ustroja i to se podrazumijeva drastično rezanje županija informiranje regija, a Hrvatskoj ne treba više regija od 5 regija odnosno od 4 regije i Grad Zagreb kao posebna regija odnosno posebni status, a to podrazumijeva da i Istra ne može biti posebna regija nego da tu mora biti daleko manji broj. I ja mislim da je vrlo logično da se ide u pravcu toga da Slavonija bude posebna regija, da središnja Hrvatska bude posebna regija, da Grad Zagreb ima posebni izdvojeni status kao regija, da imamo zapadni dio Hrvatske kao posebnu regiju ali tu ne može biti sama Istra nego je tu i Primorsko-goranska županija i Lika i Karlovačka županija kao posebna i naravno posebna regija, regija Dalmacije jer je to nešto što nalaže zdrav razum. U tom smislu bih htjela spomenuti da je Danska po broju stanovnika prilično slična zemlja Hrvatskoj, a da oni su također imali daleko veći broj jedinica lokalne samouprave i onoga što se smatralo regijama i danas je upravo Danska napravila najbolji iskorak u tom pravcu. Dakle rješenja postoje, ali pitanje je da li postoji dobra volja od političkih aktera. Ja mislim da mi ne smijemo nikada polaziti od svojeg osobnog slučaja nego treba uvijek sagledati interes cijeloga društva i cijele države, ali da li postoji volja politička za to, pitanje je. **Zgrebec, Dragica Zdrav razum kojega spominje uvaženi kolega govori ili upućuje, kad govorimo o teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, na grb Republike Hrvatske. I kao što vidim, na ovome grbu uz najstariji grb na prostoru Republike Hrvatske tu je još grb Slavonije, Dalmacije, Grada Dubrovnika i Istre. I sve do onoga trenutka dok je kozica u kruni hrvatskog grba ja mislim da nitko neće preispitivati položaj Županije istarske ili regije istarske ili ne znam kako bih je nazvao, autonomije ili slično, unutar Republike Hrvatske. Regije se između ostalog prepoznaju, prema tome mi možemo govoriti o 5 hrvatskih regija, možemo govoriti o 8 hrvatskih regija, ali nikada ne možemo govoriti o regionalnom ustroju Republike Hrvatske bez Istre. bez Istre. prijedlogu zakona svoje teme. Ali pri tome ste bili isključivi, pri tome kako reče kolegica Holy ste uglavnom uspoređivali Istru i Zagreb. Nemojte gledati tako usko. I kada govorite o fiskalnom kapacitetu Istarske županije, pa onda malo i Primorsko-goranske, a onda i Zagrebačke, odnosno grada Zagreba nemojte zaboraviti i smetnuti s uma ono što se događa sa ostatkom Hrvatske, odnosno sa 128 općina u Slavoniji, Srijemu, Baranji i Podravini i tih 5 županija koje imaju najniži fiskalni osim Osječko-baranjske, dakle najniži fiskalni kapacitet o onome o čemu ja neću spominjati vaše brojke o kojima ste vi govorili. Prosječni BDP slavonskih županija je 35% u odnosu na EU, a grada Zagreba 125%. Dakle, gotovo 4 puta veći. Istra ima negdje, Istra je negdje na 100%. Dakle, fiskalni kapacitet županija koji najbolje govori zapravo o udjelu novca na glavu stanovnika govori o tome da prosječna plaća u Slavoniji, dakle u odnosu na cijelu Republiku Hrvatsku 1000 kuna manja, 5600 u Hrvatskoj, 4600 u Slavoniji. Čak su i mirovine manje prosječne u Slavoniji, negoli u Hrvatskoj što je zanimljivo, a naravno da je jasno s obzirom na niske akumulativne grane koje koje prevladavaju slavonskim gospodarstvom. Stopa nezaposlenosti. Imate li vi u Istri, nigdje nemate stopu nezaposlenosti veću od 10%.

To je strašno! Dakle, nemojte se puno žaliti. Ja znam da vi navijate za vašu Istru i to je dobro, sve u redu. …/Upadica Zgrebec: Vrijeme kolega./… Možda ću se krivo izraziti ako kažem da se Istra jednostavno ne može uspoređivati sa Slavonijom u ovome trenutku. Može se uspoređivati sa Primorsko-goranskom županijom, sa Međimurskom, Varaždinskom, može se uspoređivati normalno sa gradom Zagrebom. Ono što je prošla Slavonija pa nije prošao niti jedan kraj kraj Republike Hrvatske, prošla je dramu rata, prošla je dramu svojih, naših prognanika u onom periodu '91. godine do '95. Ne treba podsjećati na one kolone onih brodova ili ne znam autobusa kada su ljudi izlazili iz svojih domova kako su se one horde naprosto prema njima odnosile. Slavonija prolazi jednu nevjerojatnu dramu iseljavanja. 32000 ljudi se iz Slavonije iselilo put Njemačke. Nitko u ovoj zemlji o tome ne govori možda zbog toga što smo zaokupirani izbjeglicama, imigrantima. Slavonija danas prolazi i ovu migrantsku dramu i to je nešto što mi na žalost jednostavno ne možemo usporediti, jer kroz sve to jedna Istra nije prolazila. Ali kada spominjete plaće ja ću vam reći. Po rastu plaća mi smo na 9 mjestu u Hrvatskoj. Bruto plaće u Zagrebu 9 571 kuna, u Istri 7683 kune. kune. Po bruto društvenom proizvodu mi smo 77% od europskog prosjeka. Grad Zagreb je na 106% od europskog prosjeka, Budimpešta 148, Prag 171% europskog prosjeka, München čak 313% europskog prosjeka. Jednostavno meni je mislim krivo da je Slavonija u toj poziciji, ali ne možemo na isti način jednostavno se uspoređivati … …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … nego možemo se uspoređivati sa onima koji žive na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kajin, vi ste dosta toga kao i uobičajeno dosta toga naveli od početka do kraja, tako da bi mi trebalo više od 2 minute da se referiram na sve te vaše navode. Ali svakako ono što ste rekli u početku, da svaka župa je postala općina ili svaka biskupija županija to ne stoji. Evo ja hvala Bogu u mojoj općini imam dvije župe i bogu hvala na tome. Imamo i na području naše županije dvije biskupije i na tome hvala bogu. Ali ste govorili ono što je više me zapeklo da bi 2/3 općina trebalo ukinuti. Ja ne znam kakvu ste vi to analizu radili i gdje, mislim da bi to bilo pogubno. Sigurno da su brojne jedinice lokalne samouprave pokazale na svom terenu smisao svog postojanja i napravili dosta toga na unapređivanju kvalitete življenja i to treba svakako čestitati svim ljudima, a ne da idu u neke veće centre, središta pa da po karnister benzina da kad bi trebalo park pokositi. Ali dobro, vaše je pravo da govorite o Istri i o vašim nekim odstupanjima, pa to nek' se bavi tko treba s time. Ali ja sa pozicije svoje županije i naših jedinica lokalne samouprave govorim da su one izvrsne, da rade odlično, da su unaprijedile kvalitetu življenja sigurno puno. I mišljenja sam da treba osnaživati te jedinice lokalne samouprave na način da im se pomaže da se unapređuje ta kvaliteta življenja, a ne na način da im se uzima. Evo govorio sam tu i o onome po izmjenama poreza na dohodak, ne na način da im se po pitanju ŽUC-eva da im se uskrate sredstva, prepolove, pa ili na trećinu smanje. Pa kako će prometovati, ne na način kao što se dogodilo u mojoj županiji po osnovi rente i u tom dijelu i dakle svakako i osnaživati te jedinice lokalne samouprave koje su pokazale svoju važnost i svoj značaj i unaprijedile kvalitetu življenja. Hvala lijepo. želim reći da nema besplatnog ručka, ne znam tko je to rekao i da isto lokalna samouprava naprosto košta. Kada se Republika Hrvatska najbrže razvijala? Ja ne jedanput, ja već 20 i koliko godina za ovom govornicom govorim jednu te istu stvar. Najbrže se razvijala po Ustavu iz godine 1974. Tada je Hrvatska bila najviše decentralizirana, tada je najviše novaca ostajalo lokalnoj samoupravi i tada je RH bila najbolje teritorijalno ili najracionalnije ustrojena. Imamo mi slučajeva da u jednoj Italiji također imamo te male općinice na tri, četiri, pet tisuća stanovnika. U Francuskoj, prije mi je netko dobacio svako selo je takoreći općina. Ali je to bitno drugačije ustrojeno. Svako selo nema svog profesionalnog načelnika, nema svoje profesionalne pod navodnicima "poglavare" itd. Zašto se život u RH ne bi mogao organizirati u 105 onih pod navodnicima sad ću reći "povijesnih općina" ako je to bilo moguće do godine '92.? Normalno da treba ispoštovati realitete jednoga Umaga ili Novigrada ili ne znam jednoga Vodnjana. Jer život se naprosto mijenja. I ono što smo imali do pred 25 godina u svemu ne mora odgovarati ovome što ima danas. Ali ponavljam, sustav košta. Mi imamo, koliko smo imali? Imali smo godine znači '92. 7 predsjednika skupština plaćenih profesionalaca i 7 predsjednika izvršnih vijeća. Danas imamo 42 plaćenih što znači načelnika, gradonačelnika, župana, imamo tu još 100-njak plaćenih zamjenika, plaćene predsjednike skupština itd. Sustav moramo biti svjesni košta. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin toliko ste toga rekli da treba onda čovjek razlučiti ono s čim se složi i s čim se ne složi. Ima općina koje bi trebalo možda razmisliti o spajanju međusobno, racionalizaciji ali nikako ni blizu broju onom kojeg ste vi kazali. Ali u ostalom dijelu s puno toga se slažem i onog što ste sve govorili oko Istre isto tako. Istra je ipak jedna od najrazvijenijih u odnosu na sve druge dijelove Hrvatske. Pa kako je tek ostalima kad vi toliko jaučete nad situacijom u Istri? A opravdano je i to govoriti i kritizirati. Hrvatskoj nedostaje standardizacija i učinkovito upravljanje državnim proračunom. I to je razlog najveći zašto je Hrvatska u ovoj situaciji. Novaca ima za ono što ne treba, a nema novaca za ono što treba. Ima za portale koji ne postoje, ima za nepotrebna službena putovanja, ima za nepotrebne konferencije, ima za intelektualne usluge nepotrebne, ima za luksuzne urede i skupocjene zakupe. Ima agencija koje po zaposlenom ima čak više od 100 kvadratnih metara poslovnog prostora. Još uvijek takvih ima. Ima za skupocjene automobile, ima za izmišljene agencije, ima za raznorazne udruge. Ali nema za veće plaće nastavnicima i profesorima, nema za povećanje davanja na novorođenčad, nema za plaće zaposlenicima Imunološkog, Kamenskog, DIOKI-ja, nema za otplatu duga za ono što je najvažnije. konačnici u Hrvatskoj nema novaca za ono što Hrvatsku razvija, a ima novaca za onu što Hrvatsku ubija. I onda nije ni čudno što smo u ovakvoj situaciji. Hrvatska danas samo žanje ono što je posijala. Hvala lijepa. (ID - DI)** Ja ne očekujem da se svi slože sa mnom kao što se sasvim sigurno neću ja u svemu složiti niti sa vama. Ali glede ove replike gotovo da bih je potpisao ili mogao bih je ponoviti. Od riječi do riječi bih mogao ponoviti ili potpisati ono što ste rekli. Istarski BDP je 75% europskog BDP-a dok je Grada Zagreba čini mi se da sam rekao prije 108 ili ne znam 108 ili ne znam 107%. I on je vjerojatno na drugom, odnosno sada na trećem mjestu u RH. Točno je i ovo što navodite kada spominjete državni proračun se ne varam milijardi kuna. Svi prihodi u lokalnoj samoupravi iznose negdje oko 22 milijarde kuna. Točno je da je i ova država neracionalno ustrojena. Ja isto sebi postavljam pitanje kako to da jedna Njemačka sa preko 80 milijuna stanovnika može funkcionirati sa 14 ministarstava? 14 odjela ima Istarska županija. Jedna Velika Britanija ima 16 ministarstava, jedna Italija sa 56 milijuna stanovnika isto tako. O agencijama da ne govorimo. Ali ono za što sam i želim se prije svega referirati replikom na vaš istup to su plaće ljudi koji rade u osnovnim i srednjim školama. Prosjek plaća u RH je 5800 kuna. Ako se ne varam prosječna plaća u srednjim školama je negdje oko 5300, 5400 kuna, u osnovnim školama oko 5000 kuna. Kada nastavnici traže 200 milijuna kuna, tih plus 4%, pa oni samo traže da se približe onome što im je uzeto u zadnjih 4 godine a uzeto im je gotovo 13%. Mislim da treba sjesti Vlada sa sindikatima, dogovoriti. Sutra glasamo o rebalansu proračuna i pozivam ih da amandmanom Vladinim izađu tim ljudima ususret. Kada bismo ustroj lokalne samouprave u RH s obzirom na njezinu veličinu odnosno na broj jedinica lokalne samouprave promatrali isključivo sa strane odnosno izvana mogli bismo doći do jednog izuzetno pogrešnog zaključka a to je da je Hrvatska decentralizirana zemlja. Međutim upravo suprotno, veliki broj jedinica lokalne samouprave razlog tome je što je Hrvatska centralizirana zemlja. Naime, da bi bilo koja lokalna zajednica došla do nekakvog svog da to tako kažem kolokvijalno svog novca mora imati status općine i to je razlog zbog čega u Hrvatskoj imamo tako veliki broj općina i gradova, 576 općina i gradova trenutno od 93.od kada je prvi puta uspostavljen zakonodavni okvir za regionalni ustroj u Hrvatskoj, dakle nabujalo gotovo 600 općina i gradova. Male, odnosno zaista male jedinice lokalne samouprave one od 1000 do 1500 stanovnika nicale su, doduše naravno uvijek voljom građana kao gljive poslije kiše. Međutim to ne znači da su te jedinice lokalne samouprave, te male jedinice lokalne samouprave dakle do 1500 stanovnika bile neuspješne. one su doslovce uložile u komunalnu infrastrukturu na desetke milijuna kuna te su isključivo dakle sinergijom rada načelnika, vijeća, poglavarstava i svojih građana što iz nacionalnih fondova, što iz europskih pretpristupnih fondova i najmanje svojim vlastitim prihodima dakle gradili komunalnu infrastrukturu na svome području i u pozitivnom smislu izmijenile vizuru mnogih mjesta u ruralnom području i prigradskom području u RH. Međutim, jedinice lokalne samouprave su nesrazmjerno više ulagale u komunalnu nego u poslovnu i socijalnu infrastrukturu, pa tako danas imate puno više kilometara nogostupa i nerazvrstanih cesta nego što imate recimo broja dječjih vrtića, odnosno škola. Jednako tako imamo puno više kilometara asfaltiranih cesta i kanalizacija nego što imamo uređenih, opremljenih i u funkciji poslovnih zona. Dakle, općine i gradovi ulagali su u onaj dio koji im u konačnici dugoročno donosi troškove prilikom odražavanja, a nisu toliko ulagali u onaj dio koji donosi nova radna mjesta, odnosno dobit. Činjenica je da je današnji sustav, da je današnjem sustavu lokalne samouprave u RH jednostavno istekao rok trajanja. Male, razmrvljene jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno ni financijskih, ni prostornih, ni kadrovskih kapaciteta za pokretanje svog optimalnog razvoja. Većina gradova i općina u RH nije objektivno sposobna za ozbiljniju apsorpciju sredstava strukturnih fondova EU, te bi samo ta činjenica, dakle samo ta činjenica bi trebala biti dovoljna da se politika zajedno sa stručnom i svekolikom javnošću dakle krene u jednu strukturnu reformu lokalne samouprave u RH. Jer ovakav Jer ovakav sadašnji ustroj, ovakva rascjepkanost, ovakva fiskalna centralizacija, ovakve ogromne razlike u fiskalnim i kadrovskim kapacitetima jedinica lokalne samouprave u RH zapravo su kočnica odnosno uteg razvoja gospodarstva ukupne države. Ovaj prijedlog zakona koji je pred nama neće donijeti ništa posebno revolucionarno u zakonodavnom okviru koji uređuje odnose u lokalnoj samoupravi, ovaj zakonski prijedlog svakako nije nikakva strukturna reforma ali on nudi jedan novi alat koji će omogućiti spajanje jedinica lokalne samouprave koje su susjedi i čiji građani to žele i na taj način pomoći jednom od cilju buduće strukturne reforme a to je utvrđivanje optimalnog teritorijalnog ustroja RH. Dakle, Dakle, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH i nadalje propisuje da se osnivanje jedinice lokalne samouprave, odnosno područje općine, grada, njihov naziv, sjedište i sjedište njihovih tijela uređuje posebnim zakonom. I nadalje, prije promjena područja jedinca lokalne samouprave odnosno osnivanje novih općina potrebno je prethodno mišljenje stanovništva, odluka odnosno očitovanje općinskog vijeća i županijske skupštine te na sve to je nužno pribaviti i suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Ove su odredbe dakle koje ostaju u zakonu dosada omogućavale isključivo stvaranje novih općina na način da su se postojeće općine cijepale. ovaj novi alat dobrovoljnog udruživanja daje mogućnost osnivanja općina na način dakle i spajanjem prije svega susjednih jedne ili više općina. Samom odlukom mora biti utvrđeno koje se jedinice spajaju, koje i kakve jedinice lokalne samouprave nastaju spajanjem, koji im je naziv i gdje je njezino sjedište. Dakle, i na kraju odluku naravno donose predstavnička tijela, odnosno općinski načelnici općina koje se spajaju. Ujedno, dakle pošto posljedično ovaj zakon dovodi do nastajanja nove jedinice lokalne samouprave odnosno nove općine ili grada ovim zakonom regulirani su dakle i izbori odnosno prinos imovine i drugih pravnih akata na novonastalu jedinicu lokalne samouprave.

u vašoj raspravi istaknuli ste jednu određenu problematiku u vezi strukturne reforme odnosno aktivnosti i slijed procesa kojega treba odvijati na pojedinim … odnosno gradovima i općinama. jednom djelu se slažem s vama, jednim djelom zbog toga što da teoretski bi prvo trebalo ulagati u gospodarsku infrastrukturu, znači otvaranje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta, potpore gospodarstvenicima da se stvori materijalna osnova rada, poveća fiskalni kapacitet gradova i općina iz kojega bi se onda mogla dalje na neki način financirati prije svega komunalna infrastruktura, a onda i ona društvena nadogradnja i društvena infrastruktura. Ali u praksi je to sasvim drugačije. Zašto? Zato što vi na svojim temeljima u gradovima i općinama teško možete objasniti ljudima da će čekati još nekoliko godina, da neće imati cestu, struju, vodu, kanalizaciju koju nemaju zato što ćete vi prije svega otkupljivati dugu niz godina zemljište za … infrastrukture, najvjerojatnije nemate sreće da vam netko pokloni stotinjak hektara, još vam da novce za gospodarsku infrastrukturu nego zbilja morate kako se veli izvući svoj grad ili općinu iz prašine iz blata i napraviti komunalnu komunalnu infrastrukturu da onda u tom djelu, jer ako nemate ceste, nitko vam neće niti doći. I onda nakon toga ili paralelno raditi na gospodarskoj infrastrukturi. A onda društvena infrastruktura, škole, vrtići, društveni domovi, fontane dolaze na kraju. Tu je najčešće bi trebala biti korektivna uloga države da prema onim potporama i fondovima koji nam se otvaraju da neće država dati nekome da si napravi nogometni stadion, a istovremeno će na nekom području biti ljudi koji su bez vode, struje ili ostale komunalne infrastrukture. Znači ima puno problema, ima puno mogućnosti a vjerujte mi najviše ovisi o ljudima i čelnom čovjeku u onom dijelu to smo rekli da su mnogo učinili da zaostatak koji je bio nerazvijenost, ne ulaganje u infrastrukturu da se u ovih 20-ak godina to uspjelo napraviti. Najveći razlog što se više ulaže u komunalnu infrastrukturu je taj što je naša komunalna infrastruktura toliko bila zaostala da se u nju moralo ulagati. Međutim jasno je meni da stanovništvo, građani imaju veću percepciju nogostupa,kanalizacije, stupa za javnu rasvjetu nego što je recimo projektna dokumentacija za poslovnu zonu koja traje pet godina. Međutim općine i gradovi moraju početi razmišljati strukturno odnosno dugoročno, a ne temeljem ad hoc projekata od izbora do izbora. Veliki broj gradonačelnika i načelnika ulazi u tu shemu i nastoji pred izbore ili u nekom drugom terminu sagledati što više od nečega što je vidljivo. Međutim upravo one ajmo to tako reći, nevidljive stvari, projekti, razvojni projekti sve ono što će dugoročno donijeti dobit svakoj općini i gradu. Hvala. **Zgrebec, Dragica lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine Mateljan, govoreći o ovoj temi u početku složio bih se s onim o čemu ste govorili vezano za jedinice lokalne samouprave jer znate da su oni generator razvoja na područjima iz kojih dolazimo, ali rekli ste da se puno više ulagalo u komunalnu infrastrukturu nego u poslovnu, ali preduvjet za poslovnu infrastrukturu vam je komunalna infrastruktura i to jako dobro znate. Ono što niste rekli o ocjeni stanja ovog prijedloga izmjene i dopune zakona, a to je da je Europska komisija u lipnju 2014.godine ocijenila javnu upravu u RH nezadovoljavajućom i onda su govorili o fragmentiranoj odgovornosti javne uprave, dali joj preporuku da se u kratkom periodu potrebno ukloniti visoku razinu fragmentacije i preklapanja odgovornosti. Vi dolazite koliko znam iz Karlovačke županije i znadete da od ovih 21 županije mi imamo dislocirane urede državne uprave u svim županijama. Pa evo sada kada bih vas upitao da mi kažete koja je razlika između Upravnog odjela za gospodarstvo vaše županije i Državnog ureda za gospodarstvo u vašoj županiji ne znam biste li mi znali odgovoriti. Ne znam ni ja,nemojte se uopće s tim opterećivati. To vam je preklapanje tih funkcija i to jako dobro ministar zna koji je čini mi se jučer ili prekjučer u jednoj komercijalnoj televiziji kada je govorio o ovome, najmanje je govorio o općinama i gradovima najviše se obazirao na izbor izbornika naše reprezentacije. Rekao je jednu rečenicu da po njemu on bi predložio da otok Brač bude jedna općina. Ja bih volio da on to predloži općinama sa otoka Brača pa će vidjeti kakvo je mišljenje tih općina. Nije dobro na na takav način razmišljati. Mislim da zadovoljavamo dvije stvari, a to je Europska povelja o lokalnoj samoupravi i načelo supsidijarnosti. Koliko će biti općina? Ovo je dobro mogu se spajati, neka se spajaju općine ukoliko oni to žele, ali zato je potreban referendum, a ne vi kao što vi kažete odluka načelnika, jedna stvar. I druga stvar možda će stvoriti i neke nove općine. Zašto ne? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Damir Mateljan, odgovor na repliku. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala. Uvaženi kolega ja kada bi išao promatrati urede u svojoj županiji, a zapravo ne znam smisao 50% ureda koji su u mojoj županiji, u pravu ste da je javna uprava u Hrvatskoj nije dobro posložena, prije svega u onom segmentu što sam rekao dakle za apsorpciju sredstava strukturnih fondova koji bi trebali biti jedan od glavnih pokretača razvoja ove zemlje. Slažem se jednako tako i slažemo se mi u klubu SDP-a zapravo da pitanje teritorijalnog ustroja ne treba lomiti preko koljena. To je pitanje koje se mora izkomunicirati prije svega sa javnošću sa građanima sa stanovništvom na terenu. Dakle puno ima argumenata, puno ima okolnosti zašto neki prostor gdje je samostalna općina ili zašto nije. nije. Moj pogled iz Karlovca ili vaš pogled od nekuda ne mora biti identičan tom pogledu čovjeka koji je tamo, dakle sve to ima svoje. I zato strukturna reforma lokalne samouprave nije proces koji bi trebao trajati mjesec, dva, tri, godinu ili nešto duže nego to je jedan dugoročan proces

kada ja govorim o tom Ustavu iz 1974.trebala bi se ogledati u spajanju samouprave i državne uprave. Još uvijek je ostalo u narodu uvriježeno mišljenje da kada ide u zgradu grada Buzeta kaže idemo u općinu, kada ide Ured za financije misle da je nadležan gradonačelnik tim ljudima koji tamo rade itd. Ja znam da možda politički nije oportuno govoriti na način da treba ugasiti ili spojiti zapravo neke općine. Politički je međutim to sigurno pošteno i legitimno razmišljanje. Ono nije isplativo danas, ali netko će prije ili kasnije o tome morati progovarati ako želimo da Hrvatska bude puno uspješnija, a samim time i te bazne jedinice koje ćemo zvati općinama ili gradovima posve je relevantno. Nitko ne može isto tako reći da se naši načelnici, gradonačelnici nekada članovi poglavarstva ili poglavari nisu trudili. Nitko ne može reći da se nije gradila infrastruktura, nitko ne može reći da se naši stanovnici ne prepoznaju sa tim malim općinama kao što se prepoznaju sa svojim župama, ali ja vas samo podsjećam na činjenicu od koje treba poći da to naprosto košta. U Hrvatskoj imamo 1537 župa, imamo 567 jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave. Na 2,7 župa dolazi jedna općina. Općine su do '92. godine gradili hotele, gradili su infrastrukturu, otvarale su radna mjesta, gradili su i tvornice i gradile su stanove. A danas je to puno, puno skromnije jer se uglavnom pojedinci razmišljaju kako sebe

većina nas vraćati u prošlost na onaj zakon, odnosno onoj ustroj koji je bio u bivšoj državi govoreći kako je taj sustav bio u potpunosti decentraliziran. Da, bio. Tada su zapravo općine bile gotovo državne. Svaka je općina mogla učiniti, bit vlasnica škole, odnosno regulirati visine plaća u javnom sektoru, brinuti se o razvoju svoje općine. Međutim, trebate znati da je tada bilo sve bilo sve decentralizirano osim jednoga, a to je partija. Ona je postavljala i načelnika općine, ona je postavljala ravnatelja škole. Dakle, tu je taj sustav bio u ravnoteži. Što se tiče malih općina vjerujte da ako neke sredine nisu za uhljebljivanje, onda su to prije svega jedinice, male jedinice lokalne samouprave. A vi imate u Istri jako dobar primjer, jer upravo one sredine, dakle u Istri koje su postale samostalne općine po prvi puta doživjeli su i najveći rast. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Mateljan, 11 godina sam bio čelnik jedinice lokalne samouprave i to u vrijeme nastajanja novog teritorijalnog ustroja 1993. godine. Siguran sam da je tada bilo lakše upravljati jedinicama lokalne samouprave nego danas, zbog toga što je u međuvremenu došlo do centralizacije financijskih sredstava koja su i inače pripadala jedinicama lokalne samouprave s jedne strane, a s druge strane do decentralizacije poslova jer je brojne poslove država spustila na jedinice lokalne samouprave. I zbog toga jest teže voditi jedinice lokalne samouprave i onda im nedostaje sredstava čak i za njihovu normalno uredno funkcioniranje. I onda se govori o tome kako jedinice lokalne samouprave nisu u u mogućnosti, nisu kapacitirane obavljati određene poslove jer jednostavno za to nemaju sredstava. Ja nisam vidio niti je u Republici Hrvatskoj do danas napravljena jedna kvalitetna analiza koja bi pokazala na nedosljednost ovakvog teritorijalnog ustroja u Republici Hrvatskoj. Reforma da, slažem se da je potrebna reforma lokalne samouprave, no to ne znači automatski i smanjenje, ukidanje jedinica lokalne samouprave. Potrebno je napraviti takav teritorijalni ustroj i Zakon o lokalnoj samoupravi koji bi omogućio da se u pojedinoj lokalnoj zajednici obavljaju oni poslovi koji su nužni za njeno normalno funkcioniranje i da država za to osigura sredstva. Onaj vaš primjer kojega ste naveli, da postoje jedinice lokalne samouprave koje nisu u mogućnosti, nisu kadrovski kapacitirane da mogu primjerice podnositi zahtjeve i aplikacije za korištenje sredstava Europskih fondova, nije dovoljan razlog sam po sebi. Zato može postojati županija kao područna jedinica područne samouprave koja može u tom dijelu supstituirati poslove jedinice lokalne samouprave. Dakle, a priori nije potrebno govoriti da je ovakav ustroj preglomazan, već je potrebno osigurati poslove i jedinice lokalne samouprave koje ona u financijskom smislu može izdržati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Damir Mateljan, odgovor na repliku. Hvala. Pa ovaj razlog koji ste naveli kao permanentna fiskalna centralizacija i permanentno davanje većeg udjela poslova i odgovornosti jedinici lokalne samouprave nije najveći razlog osiromašenja proračuna jedinica lokalne samouprave. Jer naime, ako ćete analizirati i istraživati zapravo proračun jedinica lokalne samouprave neprekidno raste, od njihovog osnutka pa do danas gdje mi govorimo, dakle i o udjelu poreza na dohodak koji se izgubio u udjelu u porezu na dobit, koji se izgubio. Međutim, konstantno u prosjeku prihodi lokalnih samouprava rastu. Dakle, nije to jedini razlog, razloga ima više. Ja se slažem, ali još sam, ponovit ću mi u klubu SDP-a se slažemo, dakle da stvari što se tiče teritorijalnog ustroja ne treba prelamati preko nogu. Dakle, više argumenata i više kriterija treba biti uključeno da se zapravo utvrdi koji je to optimalan teritorijalan ustroj u Republici Hrvatskoj. se ne razumije./… dakle može postojati po meni općina i od 5 stanovnika, ali može postojati i općina od 15000 stanovnika. Dakle, zavisi od okolnostima i od neke standardiziranosti postupka na cijelom teritoriju. Da, prije svake reforme naravno da je potrebno prije napraviti analizu. ja sam uvjeren dakle, da ukoliko prije svega politika i stručna javnost u Republici Hrvatskoj postigne konsenzus oko toga da ćemo mi imati puno bolji rezultat nego što ga imamo danas. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Mateljan, mene zanima, vi ste rekli da ćete vi podržati ovaj zakon koji ima 4 članka. U tim člancima koliko sam ja pročitao i koliko sam razumio piše da će se omogućiti zapravo da prevedem to na dobrovoljno udruživanje općina. Dakle, nakon referenduma provedenog u pojedinim općinama, dakle dobrovoljno udruživanje općina. Međutim, prije svega mislim da je to dopuštenje za dobrovoljno udruživanje općina zapravo nedostatak hrabrosti vaše Kukuriku Vlade i koalicije, da jednostavno uđe temeljito u administrativno-upravni preustroj RH. Radi se Radi se o tome da nikom ne pada na pamet napraviti nikakvu raščlambu, analizu, ni elaborat o isplativosti i o mogućnostima, dakle novog teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske. Mislim da Hrvatska kao država bi trebala napraviti i kako reče Kajin nekako svesti Hrvatsku u nekih možda 200 općina, hajde da tako kažemo a naravno da treba napraviti analizu koje bi govorile koje bi to općine ušle u jednu novu općinu. Ovako reći evo mi ćemo podržati to. Ajde pitajte i jednoga načelnika u 428 općina bi li htio provesti u svojoj općini referendum za spajanje sa susjednom općinom. Neće vam niti jedan odgovoriti potvrdno. Niti jedan. I kako ćete onda provesti ovaj zakon? Nikako. Ovo evo ajde, što kažu malo pred kraj mandata evo vam pa spajajte se ako hoćete, ali neće, neće se spojiti niti jedna općina. Malo gdje imate primjer ali ja ne vjerujem da itko ima da bi i jedan načelnik pristao na ovo upravo iz razloga o kojem je netko ovdje govorio, mislim Kajin da je on onda gazda u svom selu. Bolje biti kaže knez u selu nego, ne znam kako već ide narodna poslovica. Damir Kajin, odgovor na repliku. a susjedne su i to želi njihovo stanovništvo da se mogu spojiti. Pa ja vjerujem da je ministarstvo to, dakle ove izmjene i dopune zakona napravilo na projekciji tih nekakvih zahtjeva jedinica lokalne samouprave koje to žele vjerujem da će takvoga nečega i biti. Što se tiče hrabrosti za reformu, za strukturnu reformu lokalne samouprave. Da, u pravu ste, nije bilo, ali ne radi se o hrabrosti nego radi se, jednostavno se radi o vremenu. Ovo je jedan ogroman posao u kojem će iduća Vlada, zasigurno će morati ući. To je posao dakle koji po meni i ne može biti gotov u jednom mandatu. Da li će u Hrvatskoj biti 200, 300 općina, tko će biti općina i tko neće ja se to sam osobno ne usudim reći. Dakle zasigurno je, za tu strukturnu reformu je potrebna jedna duboka analiza, stručna analiza kako bismo znali ali kako ne bismo pogriješili jer ne možemo dva puta raditi u roku 2 godine reformu lokalne samouprave. Dakle moramo se dogovoriti i moramo napraviti najbolje što znamo i što umijemo. Hvala. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Kada govorimo o ovom Prijedlogu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj onda bih prije svega istaknuo ono što u preambuli, odnosno u ocjeni stanja piše. rukovodeći se sa činjenicom da postojeća teritorijalna podjela uz veliku fragmentaciju jedinica lokalne samouprave i njihovu nedovoljnu međusobnu suradnju predstavljaju velik problem te imajući u vidu preporuke Vijeća Europske unije uz Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Kao jedan od posebnih ciljeva uvršten je i racionalizirani sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru kojeg je predviđeno provesti dvije mjere. I to definirati model funkcionalne i fiskalne decentralizacije i utvrditi optimalni teritorijalni ustroj Republike Hrvatske. kada čitamo ove smjernice i preporuke Vijeća Europske unije i strategije onda je ovaj zakon prvi korak u tom dijelu i potreban je i potrebne su nam ove mjere koje trebamo napraviti. Slijedom toga će klub HNS-a podržati ovaj zakon. U ovom zakonu vidim nekoliko bitnih problema od tih ću istaknuti dva najbitnija. U tom zakonu prije svega se člankom 4. definira da odluku o dobrovoljnom spajanju, znači uvodi se sustav dobrovoljnog spajanja jedinice lokalne samouprave donose, njihova predstavnička tijela većinom glasova svih članova nakon pribavljenog mišljenja građana sa područja jedinica na koje se spajanje odnosi. I to je prvi O ovom ustrojstvu, regionalizaciji strukturnih reformi pita se svega, svi mogu to komentirati a naročito mnogi analitičari u svojim seminarima, radionicama tako da nam se dešava da svi uspoređuju primjer jedne Danske ali nitko ne govori o jednoj Francuskoj koja ima puno veći teritorijalni ustroj na neki način ocjepkani nego imamo mi. A i Francuska i Danska pa baš nisu siromašne zemlje i nemaju vijek trajanja 10-ak godina nego imaju stoljeća i tisućljeća u tom dijelu, iskustva u demokraciji i raspravljanju. Ali ono što je najbitnije u svemu tome se po meni i kao čelniku jedinice lokalne samouprave dugi niz godina treba pitati građane. Njih nitko ne pita da li to žele, da li to ne žele, pod kojom argumentacijom i kako im to objasniti. Tako da definicija nakon pribavljenog mišljenja građana po meni je apsolutno nedovoljna. Kakvo je to mišljenje, koje veličine građana, koji broj građana treba nešto o tome odlučiti? Mislim da bi bolja definicija bila da ako idemo u to da onda to mora biti referendum. Jer imamo Zakon o referendumu i tu se točno definiraju određene stvari koje se u tom dijelu mogu definirati. Izlazak barem 50% i moraju zaista odlučiti o tome da obvezuje kako čelnika a tako i izvršnu vlast na svom području. Jer sve ostalo a bili smo slučajevi u okviru i već odluke ovog zasjedanja Sabora gdje smo imali prikupljanja potpisa vani na ulicama, na štandovima, da ljudi nešto hoće. I kada to ostvare što je netko, a prije svega to vodi riječ o politici, kada mu se to ostvari onda nakon toga vidi da to baš nije tako. Imamo slučajeva i …/Govornik se ne S druge strane ono što je problem a to je kako tim ljudima, našim građanima argumentirano i prije svega putem nekakve simulacije objasniti što je najbolje baš za njih. Te simulacije nema i ta argumentacija je na neki način dosta, dosta manjkava. Kada govorimo o prijašnjem ustrojstvu govoreno je da imamo u prijašnjoj državi negdje oko 130 je bilo općina, gradova ne, bile su onda zajednice općina i pitanje je šta smo onda imali. Evo sa svog konkretnog primjera, bili smo dio općine Ivanec, ona je bila nerazvijena i svi mi koji smo bili u tome možemo reći da život nije bio lagani, bez komunalne infrastrukture, bez gospodarstva dugi niz godina. Ljudi su se iseljavali kao i sada izbjeglice, odlazilo se u Austriju, odlazilo se u Njemačku. Jedna općina Bednja je prije … godina imala 14000 stanovnika, danas ih ima jedva 4000, svi su otišli van trbuhom za kruhom. I sada tu kad govorimo o tom dijelu, kako ćemo dati argumentaciju da će ljudi dragovoljno reći da njihova općina ili grad ne treba više funkcionirati nego da će se pripojiti drugoj. I tu su dva pitanja, prvo tko će reći da ne želi, a vjerujte mi bit će i problem onoj drugoj koja će priključiti tu općinu sebi. Jer kada gledamo tu argumentaciju, a nažalost rekao sam premalo se bavimo prije svega jednim simulacijama, onda kada usporedimo općine i gradove koji su pripadali bivšoj općini Ivanec, to je Lepoglava, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, onda danas imamo sistem da prosječni indeks razvijenosti 72%, da je ono što je najgore prosječni izvorni prihodi per capita su 855 kuna po glavi stanovnika. Znači najviše ima Ivanec 1400, najmanje ima općina Donja Voće 350 i sad je pitanje o toj sistematizaciji i argumentaciji a tko će se kome priključiti, tko će reći sad nas više ne treba jer njih tri ako se udruže dobit ćemo još veću sirotinju nego što je bila prije jer u tom dijelu itekako nemamo onaj kapacitet i onaj cilj koji smo si htjeli napraviti. Pa ako se nešto udružujemo želimo ići na bolje, želimo biti razvijeniji, želimo one osnovne sadržaje koje mi u gradovima za svoje građane moramo postići. S takovim nećemo postići. S druge strane imamo

Četiri puta više nego onaj prvi primjer gdje smo bili na sjeveru Hrvatske u Zagorju, u Varaždinskoj županiji gdje je prije bila bivša općina …, četiri puta. I sad je pitanje u tom dijelu tko će se kome priključiti jer svi su samodostatni na neki način sami sebi, imaju veliki prihod, imaju sredstva koja mogu pružiti građanima određene usluge. Vjerujem da nitko u tom dijelu neće donijeti odluku da se ukine ili priključi nekome drugome. Oni su dostatni. Znači ukazujem na probleme koji će se apsolutno javiti i ja se nadam da možda nakon ne godinu-dvije ovakvim zakonom da će biti povoljni primjeri da dokažemo da ovaj zakon daje određene rezultate. kada se krenulo u teritorijalno ustrojstvo u okviru Hrvatske, prije svega na početku '93. godine se to radilo vjerujte mi šestarom. Stavilo se šestar, zaokružilo se i oko jednog centra kojega se političkom voljom … dogovorilo, te općine su bile formirane. Da, to je bilo po principu teritorija ali se onda nije gledalo da li su i te općine i administrativno prije pripadale jednom gradu ili ne, jer tu govorimo i o geografskom, prije svega i ne samo geografskom nego i prometnom dijelu da neka općina koja primjerice ima vlak prema jednom centru najedanput se našla u općini odnosno gradu u kojemu nikakva veza nije mogla biti. Onda se nakon 10-ak godina dolazilo opet do razdvajanja, prekrajanja itd. Znači treba napraviti dobru analizu, sistem kako se te neke stvari trebaju napraviti. bile su i političke odluke, budimo svjesni. U jednom gradu i općini ne možemo dobiti izbore, ali jedan kraj je uvijek naš pa onda ćemo izdvojiti taj kraj pa ćemo dobiti kao politika još jednog gradonačelnika i načelnika više. Da, dobit ćemo možda sirotinju ili ono što ne funkcionira ali nije bitno, statistički imamo jednog gradonačelnika ili načelnika više. da li ćemo ograničiti da recimo 10000 stanovnika je minimalna granica da određeni grad ili općina funkcionira. Neke zemlje su to napravile. Prekratko, vidjet će se iz iskustva koje jedu s druge strane. Da li je to indeks razvijenosti? Ajmo definirati ono što je bitno da ako se družimo trebamo dobiti jedan status, jedan sadržaj, jednu mogućnost više za naše građane. I kada to sve skupa napravimo onda je to itekako problematično i vidimo da je pred nama jedan dugi put. Naravno, u ovom zakonu još smo definirali oko ustrojstva dobrovoljnog spajanja unutar županije pretpostavljam. Ali što ako neke općine su na kontaktu između dviju županija pa se onda one hoće priključiti? Onda tu je definirano da to u toj odluci mora jer se prekraja i županijsko teritorijalno ustrojstvo, moraju i skupštine županija donijeti nove odluke o preustroju u tom dijelu tako da nije samo potrebno da piše jedinice lokalne samouprave, treba biti i regionalne samouprave koje i u tom dijelu moraju donijeti odluku. Ima još jedan problem. Kad sam rekao u tom dijelu nas na sjeveru Hrvatske koji graničimo recimo s Republikom Slovenijom ako bi se htjeli nekome priključiti onda bi se htjeli priključiti Republici Sloveniji jer moj kolega u Sloveniji koji triput ima manje stanovnika od moga grada ima tri puta veće fiskalne kapacitete od grada i općina koje smo na toj granici. Znate zašto? Zato što je drugačiji način potpore. Oni imaju 700 do 1000 eura garantirano prihoda po glavi stanovnika. To nam je osnovni proračun. I još dalje država financira kapitalne investicije i standard koji treba pojedinoj općini i gradovima. E to je fiskalni kapacitet što u tom dijelu govorimo i što ipak smo krenuli da je osnov da su to kriteriji koje možemo danas sutra biti osnove za opstojnost određenog grada ili općine. Da, ali ovdje je rečeno i mi sad po novom i po starom Zakonu o ustrojstvu jedinica lokalne i regionalne samouprave ima mogućnost zakonsku da se možemo udružiti sa drugim gradovima i općinama putem da imamo zajedničke službe. Zašto ne bi komunalno redarstvo, mi trebamo sad imati komunalni redar, prometno redarstvo, poljoprivrednog redara. Zašto ih više gradova i općina ne bi imalo jednu zajednički sustav, zašto jedna gradovi i općine ne bi imali jednu službu koja bi radila procjenu i fiskalnog kapaciteta odnosno proračuna. A naročito što je isto također bitno i oko fondova EU, kad već govorimo o fondovima EU i tu je još jedan problem. Po mjerama, mjeri 7.4 tu govorim o tome da primjerice se svaka jedinica lokalne samouprave može javiti sama na jednu mjeru i može istaknuti jedan projekt sve dok ga ne završi onda se može javiti na drugi. …/Govornik se ne razumije./… nekome drugome, onda njih 3 ili 4 ili dvoje koji jesu gube jedan kapacitet javljanja na fondove EU. I tu bude pitanje a zašto bi to napravili kad s time gubimo ovakav jedan kapacitet prijave na fondove EU. Da ne govorim također o kriterijima ako prođete 10000 stanovnika mnogi projekti vam nisu dostupni, odnosno bit će itekako otežani u nekakvim stvarima kao takovi. I kada zaista želimo istaknuti i rezimirati, da pitanje je da reforma lokalne uprave mora biti, mora biti zaista strukturna reforma. Stav je da se zaista to moraju pitati građani referendumom, a to što jedino što znamo da nema onda dileme da li je to političko pitanje, upletanje ili bilo koje druge razine. Građani su ti temelj našega društva koje mora o tome odlučivati i to sve zaista trebamo napraviti argumentirano i stručno, da nakon te reforme onda imamo rezultat koji doprinosi razvoju svih nas. A vjerujte mi, znam iz iskustva, temelj svakog razvoja su u građanima i na lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Hvala lijepa. (ID - DI)** Jasno nitko se neće spojiti, to je meni apsolutno jasno kao što je jasno i svima nama. Spominjete slučaj Francuske. Točno je, tamo ima i manjih općina no što ima u Republici Hrvatskoj, ali nisu svi francuski načelnici ujedno i profesionalci, a tvrdim da je takvih u Republici Hrvatskoj barem 90 i koliko 7 ili 8%. Pogledajte i s druge strane i taj sustav ovakav kakav je generira između ostalog i puno kriminala. Ja tvrdim da 50 načelnika, pročelnika u Istri, da li to gospodin Bauk zna ili ne zna, ne znam je teže od 2, 3 milijuna eura. Kako su to toga došli? Pretvarajući javno u privatno. Zašto? Jer su bili na izvoru. Sustav je rekoh to dopuštao. Takav ustroj isto tako to košta, košta najviše nečinjenje DORH-a, odnosno PNUSKOK-a koji funkcioniraju u Republici Hrvatskoj na daljinski. Drugo, zašto se stalno zalažem za ustroj kakav je vladao po Ustavu iz '74. godine? Tada su naše općine bile gotovo federativne jedinice, bile su maksimalno decentralizirane. Onakva prava kao što su imale naše općine nisu imali niti austrijski landeri, niti njemačke savezne države. Birali su suce, šefa policije, teritorijalne obrane, šefa katastra, a danas naprosto na što utječe. Znali smo da zbog partijskog monopola onaj koji će biti šef policije ili sudac mora biti u partiji. Ali danas vi ne možete u istarskom Vodovodu niti trimer nositi ili u komunalnom poduzeću u Puli ako niste član partije. I konačno, standard na kontinentu Istre tko je netko spomenuo se je digao. Ali tko tvrdi da bi bio manji, da se jednim Lanišćem upravljalo iz Buzeta.

**Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, rekli ste dvije stvari i obrazložili ste ih na jedan način, a to je da sustav dopušta određene malverzacije, odnosno greške koje se dešavaju i da sustav košta. Pa da, sustav možda dopušta. Ali vjerujte mi, gradonačelnici, načelnici u velikoj mjeri ništa ne rade namjerno. Radi se iz određenog vjerujte mi neznanja, jer takav sustav koji producira toliko obveza i odgovornosti, a uz sebe nemate stručne službe ni ekipu koja vam može to pratiti, vi znate, praktički ne bih htio da, ja kao gradonačelnik grada Lepoglave mogu reći da će svi doći k meni da budu moji gosti uključujući i mene. Ali zbilja smo uvijek kad potpisujemo sve one Zakone o fiskalnoj odgovornosti i sve one stvari koje se tiče zakona zaista moramo biti krajnje ozbiljni, odgovorni, ali i stručni. I zbilja svi moji kolege se trude, a sustav mora biti takav koji će nam pomoći, koji će onemogućiti određene stvari. Zašto ne? Ne da se čeka u ladicama nešto 15 godina pa se otvori, nego da se to procesuira odmah. A da sustav košta, slažem se. ali taj koštanje i trošak se može veoma jednostavno na neki način regulirati kao u Francuskoj ili svugdje. Vi ne možete trošiti osnovnu supstancu proračuna više od govorim 15, 10% i ograničiti ga u tom dijelu. Ako netko želi imati da ima svoj grad ili općinu, a da ima svi rade volonterski, ne samo da imaju naknade nego i besplatno. Čak će možda i svoja sredstva ulagati u to, pa zašto to ne bi moglo biti. Ali se ne može dogoditi kao što imamo danas recimo kod mene je ukupni trošak negdje oko 5% jer imamo samo 8 zaposlenih u gradskoj upravi sa 8 i pol tisuća stanovnika. Negdje imate 3000 ljudi ukupne općine i grad, pa ima preko 50 zaposlenih. Mislim građani naravno da su to ti koji velim ako to žele, hoće takav trošak, hoće takvo funkcioniranje i glasuju za tu političku opciju i tog gradonačelnika, a što smo mi da im ne velimo pa uzmite si, imate to što hoćete. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega, ne treba miješati kruške i jabuke. ako se već pozivate na Francusku, onda biste se mogli pozvati i na to što oni imaju potpuno profesionalni sustav javne javne uprave. Kod njih se činovnici educiraju za posao javne uprave i kada dolazi do smjene vlasti nema promjene ljudi koji su profesionalci u javnoj upravi. Kada govorimo o teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske onda treba imati na umu da je ovakva teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske interes u stvari političkih stranaka, a ne interes hrvatskih hrvatskih građana i ovo definitivno nije u javnom interesu. Meni je drago što se slažemo oko toga da je za ovu reformu, a radi se o jednoj od najvažnijih reformi bez koje Hrvatska ne može ići ni na koji način naprijed potrebno provesti referendum. Mi o tome govorimo od samog početka pa smo na kraju krajeva i u našem prijedlogu kojeg smo prezentirali u Osijeku još početkom 2014. godine rekli da su ovo koraci, odnosno faze reforme. Detaljna analiza jedinica lokalne i regionalne samouprave, izrada prijedloga novog teritorijalnog ustroja, definiranje ovlasti središnje države regija jedinica lokalne samouprave, decentralizacija financiranja, definiranje ovlasti središnje vlasti regija i jedinica lokalne samouprave, prijedlog ukidanja županija i formiranje regija novog teritorijalnog ustroja, prijedlog spajanja jedinica lokalne samouprave crtanje nove karte jedinica lokalne samouprave, kampanja informiranja, široka javna rasprava, referendum, donošenje paketa zakona i implementacija. Na taj način je to provela Danska. To je trajalo nekoliko godina, to je bilo ozbiljno provedeno, a ako se već uspoređujemo onda trebamo imati na umu da Danska ima oko 4,5 milijuna stanovnika kao i Hrvatska, a Francuska nema. Hvala potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegice pa možda čak je i dozvoljeno miješanje krušaka i jabuka što ste rekli jer je to ipak voće ali mi često miješamo kruške i krumpire, a to nema veze jedno s drugim. Zato zaboravljamo da ipak zemlje EU, rekao sam ne 10-ak nego imaju stoljećima iskustva u demokraciji i iskustva u funkcioniranju. A moramo priznati da te zemlje, osnovni zadatak im je ipak da budu efikasne, efikasne po svojem radu, djelovanju i efikasne po financijama. Ako netko zaista gleda fisibility studije i ostale stvari da to bude najoptimalnije, najjeftinije sadržajno a da da rezultate to je onda zapad. I mi bi trebali se ugledati na njih i ugledamo se. Ali kažem još jedanput ne smijemo zaboraviti na neki način evo iskustva koja imaju one i proces na kojem smo mi. S druge strane isto bih htio napomenuti da se mnogim takvim stvarima bave ljudi naročito teritorijalnim ustrojstvom i radom JLS-a a nikad nisu bili čak niti članovi mjesnog odbora da znaju a što to naši građani trebaju i kako to postići. Lako je ovaj predizborni program pročitati i reći evo to bi mi htjeli. Ali znate od jedne teorije do same prakse i izvršenja je jako, jako dugi put i prije svega treba imati određena iskustva i reference. Pa vi u kući ne pustite nekoga da vam popravi na neki način vodovod ako nije vodoinstalater. A mi puštamo u jedan takav proces ljude koji nikad nisu se bavili niti su bili na čelu jedinice niti znaju o tome kako bi trebalo napraviti. Ali da, građane prije svega uvijek treba pitati, oni najbolje znaju što je za njih dobro. Hvala lijepa. Stjepan Milinković, replika. krenimo od početka, govorili ste o direktivama EU, to puno puta smo čuli u ovom Visokom domu kako ih je potrebno ugraditi. I tako o tome nema razgovara i to ajmo reći stoji. Naravno treba spomenuti i Povelju o lokalnoj samoupravi koja govori o važnosti i značaju lokalne samouprave i svi smo toga svjesni, poglavito mi koji radimo u tome dulje vrijeme, svjesni smo problema. Pa i ovim EU fondovima u kojima, obilazim brojne općine u kojima u svakoj, nema nijedne koja ne razmišlja o korištenju pa i onim mjerama ruralnog razvoja o čemu je bilo puno govora isto tako da će biti pa vidite kako to baš i ne ide tako. Ali mislim da je vrlo važno skrenuti pozornost u onom u onom dijelu gdje odlučuju građani, na koji način, kako se to radi, da li je to pripremljeno, da li je to argumentirano. Jer u stvarnosti vi ste govorili o nekim primjerima iz svoga okruženja, a u stvarnosti to se puno puta prilazi sa nekim manipulacijama, ljudima se obećavaju brda i doline. Pa ja sam imao u svojoj županiji primjere gdje su išli na način da se nekome nudi 100 kuna, bit će kao nekakve potpore, ovakve, onakve vrste i tu se ljudi na kraju odrede za nešto što uistinu puno puta nisu ni svjesni. Najtragičnije je ako je to iz nekakvih političkih razloga ovakvih i onakvih. Pa svi izbori prođu a problemi ostanu ljudima. Ljudi koji se odluče za neko mjesto ići i nešto stvarati novo okruženje oni žele bolju kvalitetu, žele dječji vrtić, žele sve ono što i djeca u gradovima uživaju i imaju mogućnosti. Na taj način treba prilaziti tome problemu. Naravno, kvalitetno pripremati i argumentirano te ljudima dozvoliti da se na kvalitetan način o tim problemima izjasne. Hvala.

Previše možda danas svi traže pomoć ne županije u tom kontekstu nego države i ministarstava, a zaboravljaju da rješenje je tu među nama. I da li je tu neki načelnik i cijela ta struktura sposobna ili ne o tome ovisi i ukupni razvoj. ističem zaista da ljudi moraju znati sve informacije, moraju znati svu argumentaciju što i kako treba, što će dobiti, što će izgubiti da mogu pravovremeno odlučiti. Ali oni moraju odlučiti, oni moraju odlučiti, a ne da sad što ste zaista rekli a i znamo mi na terenu da je uvijek tu bio nekakav ograničavajući faktor prije svega politike i interesi koji jesu. Da, izbori dođu i izbori prođu i 4 godine uživamo ono što smo si odabrali. Mislim da tu treba puno više argumentacije, više demokracije, više rada. Mislim da Hrvatska sve više i više zahvaljujući ovoj Vladi koja je pokazala i otvorila se da ljudi na temelju toga mogu odlučiti i da mogu donijeti odluke koje možda od početka nisu dobre, ali dugoročno moramo imati suosjećanje. I ono što sam rekao demokracija je dugoročni proces ali i najduži put počinje prvim korakom. Ovaj zakon daje odgovornost nama ljudima a mislim da smo svjesni i sposobni da to odradimo. Hvala. Složio bi se s vama da glede dragovoljnog spajanja jedinica lokalne samouprave bilo bi najlogičnije da stanovnici s područja jedne i druge jedinice lokalne samouprave o tome odlučuju referendumski. S obzirom da ste vi govorili u ime kluba očekujem da ćete i dati amandman na ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona i mi ćemo ga podržati jer je taj amandman, i tu se s vama slažem. Također se slažem i s vama kad je riječ o tome da bi zapravo jedan od temeljni kriterij za održivost uopće tih jedinica trebala biti, trebao biti njihov fiskalni kapacitet odnosno uopće financijska održivost tih općina i gradova. A kad ste spominjali ove gradove od desetak tisuća stanovnika, ja osobno mislim da smo mi tu napravili jedno prilično loše rješenje ne samo kad je riječ o financijskom kapacitetu i fiskalnoj održivosti tih jedinica, već uopće o pojmu grada, mislim u Hrvatskoj ne postoji 120 gradova. Većina tih gradova od 10, 12 ili 15 tisuća stanovnika nastala je tako da zapravo postoji mjesto koje ima 2 ili 3 ili 4 tisuće stanovnika a ostalih desetak tisuća su pridodani iz okolnih sela i samo je tako nastao broj mislim koji zapravo, mislim to su mjesta, to su uvijek bila mjesta, to su i danas mjesta i pojam mjesta vrlo je legitiman i dobar pojam koji bolje opisuje ono što smo mi danas zapravo glupo i zovemo gradovima a de facto to nisu, samo de jure postoje kao gradovi. da ovo, i slažem se s vama da ovo neće posebno nikakvim plodom uroditi jel jednostavno je gotovo neprovedivo. Ono što mi se nije svidjelo u vašoj raspravi je to što ste spominjali mogućnost ne znam prelaska u Sloveniju nekih općina i gradova. To su ipak protuustavne teze. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Marijan Škvarić odgovor na repliku. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega, da slažemo se da mišljenje građana mora biti obvezujuće i mora biti jednoznačnije tako da u budućnosti ne bi došlo do nekakvih mogućnosti prije svega sumnje ili zlouporabe same te odluke. pribavljeno mišljenje građana po meni nije dobra formulacija jer nećemo dati amandmane jer ajmo dati priliku da ipak građani ako daju mišljenje da neće netko to zloupotrijebiti i ako ne bi to bilo dobro slijedeći korak moramo ići na referendum. neće se dogoditi tako brzo da će netko preko mišljenja građana donijeti odluku da se cijela općina ili grad ukida i pripoji nekim drugima. Do sad se dešavalo da samo pojedina naselja, ili sela, ili područja su prelazila nekim drugim gradovima, ali cijelo ustrojstvo same su ostale u tom djelu. Dajmo šansu što se veli. I slažemo se s time da fiskalni kapaciteti po meni bi trebali biti najbolji jer je ono što zaista trebamo da trebamo uravnotežiti fiskalne mogućnosti. I ono što sam rekao evo iz Slovenije i drugih država to veoma uspješno rade. Da se ne bi dogodilo da ovog trenutka kad gledate indeksaciju da imamo 10 puta razliku između prihoda per capita. Znači … prihoda po glavi stanovnika. Imate ih negdje oko 500 do 800 kuna, pa imamo gradove i općine koje dobivaju, imaju čak 8 do 9 tisuća kuna po glavi stanovnika. Ali nije ni to čak problem, problem je u tome što ne sad i ove Vlade nego i sve prijašnje Vlade su i ovim gradovima i općinama što se reklo više puta u ovoj raspravi se davale potpore i poticaje što po meni ne bi trebale. Nisu trebale dati potpore jer oni ako imaju takav fiskalni kapacitet mogu to odraditi te projekte same.

Hvala lijepo. Kolega Škvarić, mi se slažemo da bi trebalo referendumom, samo ne znamo tko će pisat amandman vi kao prvi koji ste to spomenuli ili ćemo mi pisati amandman da se referendumom može donijeti odluka o spajanju općina? No, ono zbog čega, a kolega Đurović je to već rekao, pa i kolegica Holy vam je u replici rekla zapravo je prepisala naš program HDSSB-a i evo iznosi ga već drugi puta danas ovdje. Dakle potpuno prepisan program HDSSB-a u svezi novog teritorijalno preustroja RH. Ali ono što me posebno neću reći vrijeđa, a ima drugih rješenja je to da ste vi počeli govoriti o općinama koje graniče sa relativno bolje stojećim općinama u drugim državama, državama govorim, dakle u Sloveniji, možda bi se sada mogla i Baranja izjasniti općine da idu s Mađarskom itd. možda i sa Srbijom neke koje graniče recimo it. Ili sa Bosnom i Hercegovinom možda Stara Gradiška Bosanska, ali to je potpuno nepojmljivo ja to ne bih ni spominjao u ovom Hrvatskom saboru i to me jako pa i boli i vrijeđa. Osim toga, toga, EU je propisala prekograničnu i ima mjere prekogranične suradnje. Zbog čega općine koje graniče sa bilo kojom od ovih država ne uspostave kontakte i pišu programe prekogranične suradnje? Osječko-baranjska županija temeljem toga je povukla veliki broj, ogroman broj dakle ogromne iznose u eurima naravno da bi osnovala biciklističke staze koje obuhvaćaju i naš dio Baranje a i mađarski dio Baranje i ne znam niz drugih programa. Čemu vi uopće spominjete mogućnost referenduma da se netko izjasni da izađe iz Hrvatske i pripoji se nekoj drugoj državi? Nemojte to više nikada spominjati. Hvala lijepa.

ciljeve i sadržaje političkih programa, pa dobre stvari, odnosno neke … su većinom su za sve iste, razlika je samo u tome kojim putem i na koji način želite postići da dođete do tog cilja, a također je i bitno u kojem vremenu želite da dođe do tog cilja, a najbitnije po meni da li imate ljude provjerene kadrove, iskusne koji će vam taj cilj postići zajedno sa vama. U tome su razlike između teorije i prakse što velim. Ovaj drugi dio prije svega niti ne mislim da smo tomogli, otišao bi već davno iz Hrvatske i otišao raditi u druge zemlje, nisam to napravio ja osobno, ali puno ljudi iz Hrvatske je otišlo raditi u susjedne zemlje trbuhom za kruhom. I ova migracija, ekonomska migracija koja ide tamo gdje joj je bolje i vi to ni ja ni mi niko to ne može zabraniti nigdje. Teritorijalna cjelovitost mora ostati zagarantirana to na braniku domovine smo svi pokazali prilikom Domovinskog rata i tu nema nikakvih pitanja oko toga, ali rekao sam samo jednu opasku, ljudi su ti koji odlučuju, ljudi gledaju preko granice, ljudi gledaju preko brda i traže nam bude isto kao i tamo i imaju volju i žele to, e to je drago. A mi trebamo pomoći da danas ovdje kod nas trebamo zaustaviti te ljude, trebamo mladima osigurati posao i trebamo one sadržaje koje trebaju našim građanima osigurati. To je naš zadatak naročito nama u ovom Saboru koji donašamo zakone i našoj Vladi koja također mora provoditi te iste zakone. Zato nemojte sumnjati u moje rodoljublje ili hrvatstvo, ali ne volim ga niti istaknuti jer samo radom se to ističe, više ne, a ne držanjem držanjem za srce ili stalnim vikama. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja sam mislio da će BOA … pardon ministar uprave za 4 godine, pa tako je gospodin Milanović rekao, početi raditi analize, simulacije, elaborate o novom preustroju RH administrativno-upravnom koji je SDP obećao u svom Planu 21. Nažalost, nakon 4 godine ne rada, ne brige i dovođenja Hrvatske u situaciju u kojoj je, a ovakav ustroj RH je tome i kumovao poprilično i ta visoka centralizacija Hrvatske države da imamo sada situaciju da Ministarstvo uprave predlaže dobrovoljno ili dragovoljno kako reče moj kolega Đurović dragovoljne promjene administrativnih granica nekih općina koje moraju provesti kažu ankete. Tko će provesti anketu? Načelnik općine, država? Tko? Županija? BOA, grupa GG tako se nekada zvalo grupa građana. Provodila je jedan mjesni odbor u Slavonskom Brodu zvao se Podvinje tako se zove mjesni odbor, provodio je anketu o izdvajanju iz grada Slavonskog Broda pa je imao veliki broj potpisa dovoljan, ali nekakvim drugim radnjama se to nije uspjelo. I tako je danas Podvinje i dalje u sastavu grada Slavonskog Broda. Kada bih ja spomenuo ovdje da bi grad Slavonski Brod, a temeljem iskustava nekih drugih gradova, prije svega govorim o Slavoniji jer odatle sam podrijetlom, mogao imati i biti grad od 100 tisuća stanovnika kada bi priključio prigradska sela nekih općina npr. Podcrkavlje, Gornju Vrbu govorim o dijelovima samo općina, pa Sibinj, zatim Bukovlje i Vranovce koja je prava prigradska općina onda bi on nagurao na 100 tisuća stanovnika i stekao bi status velikog grada sa sveučilištem naravno od jučer koje smo ovdje raspravljali. Međutim, priupitajmo i izvršnu vlast u tim općinama, ali i stanovnike tih općina ili anketirajte, želi li oni biti dio grada Slavonskog Broda. Koji to načelnik općine neće poraditi na tome da ta anketa padne pa čak i referendum da napravimo, ali će načelnik poraditi da taj referendum padne jer naravno da je načelniku u cilju da on bude i dalje načelnik ili bilo netko drugi. Političke stranke, političke elite ili oligarhije imaju dio svojih apanaža ne samo ovdje u Saboru u smislu izbora saborskih zastupnika nego hvale se velikim brojem općinskih načelnika i župana i to je dio nagradne igre i nekakav Jackpot ili nekakav mini Jackpot. Zbog tog otpora u velikim strankama mi ne možemo provesti, nema političke volje i BOA ne steže niti je stisla ni malo. nego eto pred kraj mandata nekako daje se građanima da dragovoljno pokažu svoju volju hoće li se oni udružiti sa nekom drugom općinom. Ovdje smo čuli od kluba HNS-a čak i prijedlog da se neke općine mogu udruživati izvan Republike, pa gle molim te, što je protuustavno i pomisliti, a kamoli izreći ovdje. Ajde za općine koje bi se iz drugih županija spojile dakle susjednih županija kao npr. Babina Greda kod nas u Vukovarsko-srijemskom i Gundinci u Brodsko-posavskoj županiji. Baš su susjedi, 2km daleko moglo bi ili pak Štitar iz Vukovarsko-srijemske i npr. Slavonski Šamac. Pa kada gledamo taj ustroj koji je nakaradno napravljen inače i sada iznosi 567 općina, gradova i županija. I onda gledam moju županiju koja ima dva grada Nova Gradiška i Slavonski Brod i 26 općina ili jedna Požeško-slavonska Đurovićeva županija koja sa 75 u vrh glave do 80 tisuća stanovnika ima pet gradova i pet općina, dakle ima više gradova nego Brodsko-posavska koja je dva puta veća. To su paradoksi administrativnog ustroja RH. Dakle gradovi su Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo. Eto i Kutjevo je grad. To su gradovi. A o općinama sada Velika, Jakšić, Kaptol, Čaglin i Brestovac, dakle to su te općine u Požeško-slavonskoj. Sada neću nabrajati 26 općina u Brodsko-posavskoj županiji ali ja vjerujem kada bih nabrojio malo tko od vas osim tko je izabran na našoj izbornoj jedinici bi znao te općine i gdje se i nalaze a kamoli što znače u Hrvatskoj državi. Zaista je potrebno, krajnji je čas jer je i ovaj ustroj, administrativno upravni Republike Hrvatske kočnica daljnjem razvoju Republike Hrvatske. Uz sve ono što je gospodin Kajin govorio mogućnostima, ja neću reći izravno govoriti o nekom da je nešto ukrao da ima 3 auta, da ima 8 kuća kao što imaju neki načelnici i gradonačelnici i neku drugu silnu imovinu ali sasvim je sigurno da je ovakav ustroj uz maksimalnu centralizaciju fiskalnu Republike Hrvatske, maksimalnu fiskalnu centralizaciju, dakle i jedan od razloga da Hrvatska država jasno zaostaje za onom spominjanom, daleko zaostaje za onom spominjanom Danskom o kojoj je Kajin govorio koja ima pet regija kako bi i mi trebali otprilike nekako imati i 98 općina. A sada tu se možemo dogovarati, može ih biti i više s obzirom na oblik, zemljopisni oblik Hrvatske države i raznolikosti reljefne i sve ostale, tradiciju i ima tu niz drugih elemenata. Ali nije napravljen elaborat, niti je napravljena raščlamba, analiza. Niti ima ikakvih simulacija kako bi to mogla izgledati Hrvatska država. Kaže netko ovdje pa to će se ljudi dogovoriti anketom, referendumom. Pa kako je donesena ova odluka, anketama, sadašnji Zakon o jedinicama lokalne samouprave, o teritorijima? Pa donijela ih je država, pa nije donijela jedinca lokalne samouprave e mi ćemo imati ovih 5, 6 sela. To je država odredila. Pa i sada država ima ingerencije da donese takav zakon da Ministarstvo uprave napravi, da radi na tome i da donese odluke pa onda možemo eventualno provoditi referendum itd.. Ili ga ne treba uopće provoditi. Ako mislimo na racionalizaciju jedinica lokalne, broja jedinica lokalne samouprave i također i regionalne samouprave. Jer se čini da su, da sada u državi imate državnu upravu i imate županiju. Sve odjele koje ima gotovo županija ima i državna uprava. Pa šta je to? To je način kako zaposliti svoje kadrove u županiji i državnu upravu kao nekakav kontrolni mehanizam koji zapravo ništa ne radi, ništa ne radi. Pitajte ljude koji rade i koji su vrlo bliski koja je funkcija državne uprave u županijama. Ništa. Da prime plaću. Eto tu treba raditi racionalizaciju. Tu treba raditi racionalizaciju. Treba stvoriti naravno regije. Općine svesti na nekakav broj koji je razumljiv, optimalan. Ja sada neću ovdje govoriti koga bih ja spojio jer znam točno otprilike kod nas u Slavoniji gdje ima 128 općina i gradova u Slavoniji. I znate li koliko od tih 128 općina spada po ono, po izradi Ministarstva regionalnog razvoja u općine koje su ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske? Samo ih 10 doseže 75% prosjeka Republike Hrvatske. Od toga, od tih 10, 9 je gradova i samo jedna jedina općina od 128 je iznad 75% prosjeka Republike Hrvatske. Koja općina? Čepin. Druga ni jedna. Sve druge su nerazvijene. To je strašno. I mi vapimo već godinama kako smo se osnovali i odvojili od ove velike stranke, dakle velike u smislu svoje brojnosti itd., neću govoriti o drugim stvarima u kojima nije tako baš velika. A dakle, dakle na tome smo izgradili svoj program i dalje ćemo raditi na tome. Ne može Hrvatska država a poglavito Slavonija više ovo izdržati. Slavonija, Baranja, Srijem i Podravina. Prije Domovinskog rata, dakle prije stvaranja neovisne, samostalne Republike Hrvatske ona je bila podijeljena, Socijalistička tzv. Republika Hrvatska je bila podijeljena u 105 općina. Na području današnje Županije i Brodsko-posavske bile su 2 općine, Općina Slavonski brod i Općina Nova Gradiška. Danas u općini Nova Gradiška, onoj bivšoj općini Nova Gradiška ima 10 općina i grad Nova Gradiška. A na slavonsko-brodskoj strani imamo taj jedan grad i 16 općina. 16 općina. I sada gledajte razvojne mogućnosti, fiskalni kapacitet općina koje ne mogu gotovo ni same. Imate općina i u našoj županiji koje svojim fiskalnim kapacitetom, svojim financijskim mogućnostima ne mogu pokriti ni rad općine. A opet imate općina koje su također u takvoj poziciji ali zapošljavaju 25 djelatnika. Ja neću ovdje govoriti sada da me ne bi ne znam tko prizivao ali ima općina koju koju vodi dakle opet vladajuća stranka …/Govornik se ne razumije./… koja ima 25 zaposlenih. Može jedan Vir imati 260 zaposlenika zajedno sa tvrtkama, gradskim tvrtkama čistoćom, vodovodom itd., jer jer fiskalni kapacitet otoka Vira je ogroman poglavito i zbog legalizacije, najjači u Republici Hrvatskoj. Hvala Bogu da ima i takvih, hvala Bogu da ima i takvih ali velika većina a poglavito oni u Slavoniji je u sasvim drugoj poziciji. da jedan Vir koji ima 3 tisuće stanovnika ima proračun 110 milijuna a jedan, bio je gospodin Kutija na na Danu Općine Vir pa bili smo skupa i čuli smo podatke koji su fascinantni. Super, prezadovoljni smo svi skupa. Ali sam se onda ražalostio i ja i on koji je iz Benkovca, da i Benkovac a i sve općine u Slavoniji imaju sasvim drugačiju situaciju. Da, lijepo je bilo čuti te podatke za Općinu Vir, ali slavonske općine su u potpuno, potpuno drugačijoj situaciji, pa i Benkovac naravno. Ne dijelim tu Slavoniju i Dalmaciju. Vidite, Ministarstvo zdravlja je dekretom spojilo bolnice. Najbolji primjer je Slavonsko-brodska i Novogradiška bolnica, sad je to jedna bolnica. Opća bolnica Slavonski Brod. Ima li Ministarstvo uprave također mogućnosti da donese neki program i ponudi ih i ponudi ih općinama sa matematičkim izračunom prednosti koje će imati takav model za stvaranje novog administrativno-upravnog preustroja Republike Hrvatske. Osim toga, mogu ja ovdje sa ove govornice da kažem koliko god hoću govoriti i vi ćete meni replicirati, ali postoji kako reče gospodin Babić, a dobro sam ga pozorno pratio i zaključci Europske komisije koja je kaže u lipnju 2014. rekla da javnu upravu u Republici Hrvatskoj proglasila je javnu upravu nezadovoljavajućom, odnosno izrazila je stav da je vrlo fragmentirana, dakle razdvojena na 567 malih jedinica. Odgovornost javne uprave na područnoj i regionalnoj i lokalnoj razini složena podjela nadležnosti među … a također je izrazila dakle, a o tome ne govorimo, i da je fragmentiranost i na visokom nivou, dakle ovdje i u Vladi Republike Hrvatske, ali i u broju saborskih zastupnika. O tome šutimo. Naravno da država sa 4 milijuna stanovnika, sa ovolikim brojem saborskih zastupnika, sa ovolikim brojem jedinica, a mogli smo drugačije onda i Izborni zakon o izborima zastupnika ako bismo napravili regije pa po regijama izbore, bilo bi manje zastupnika u Hrvatskom saboru, bili bi manji troškovi Hrvatskog sabora, ali i Vlade Republike Hrvatske. Tako bismo štedjeli, tako bi bilo normalno. Međutim, kod nas moramo zbrinuti sve te načelnike, zamjenike, tajnice, kupiti im automobile A6 i ne znam ni ja kakve sve ne. Tu su troškovi ogromni. To što smo postigli nekakve rezultate na infrastrukturi, imate u Brodsko-posavskoj županiji 18 općina imaju gospodarske ili poduzetničke zone. U 16 njih raste ambrozija kapitalka. To su uspjesi naših poduzetničkih zona. Hvala lijepo. to je istina. Zanimljivo je, jučer mi je rekao tu rečenicu jedan građanin, u ovoj zemlji svi štrajkaju od nastavnika, profesora, liječnika, jedino nitko ne štrajka u lokalnoj samoupravi. Prije je kolega rekao da on ima općina gdje na 3000 stanovnika dolazi 30 službenika, namještenika. Imamo recimo slučaj Grada Vodnjana na 5600 ljudi njih je 48 čini mi se zaposleno. Zašto se to dopušta? Zato jer je sve to u funkciji izbora. Ako na lokalne izbore izlazi negdje oko 30% u onoj općini od 3000 znači izlazi na birališta cca 1000 ljudi. Ako imate 30 zaposlenih puta 4 to je 120 birača, ali tu su i komunalna poduzeća, tu je još 30 ljudi zaposleno. Pa onda je još zaposleno 30-ak ljudi u Nadzornim odborima, u vijećima itd. Dolazite do strukture političke od 100-tinjak ljudi i tu se eto dobivaju Reforma izbornog sustava koju ste spomenuli možda je i ključna, kako na državnoj razini gdje ste ispravno primijetili da zastupnike treba birati neposredno, tako i na lokalnoj razini. Suština bi trebala između ostaloga biti da se uvede obvezni izlazak obvezni izlazak na birališta kao što je u Nizozemskoj, kao što je u Danskoj, kao što je u Australiji i nitko me neće uvjeriti da te zemlje nisu demokratične. Decentralizacija po uzoru na '74. godinu, pa naše općine su bile daleko, daleko decentraliziranije, moćnije. To su gotovo bile konfederativne jedinice od njemačkih ili austrijskih ländera. I još jedan podatak gledam, u Istri imamo 42 općine

Da, dobro da sam vas potakao gospodine Kajin i na razmišljanje o promjeni izbornih zakona, dakle oni su usko vezani uz teritorijalni preustroj Republike Hrvatske. No ono kad ste rekli da načelnik samo ne znam što bi trebao napravit da ubije sjekirom majku možda pa bi glasali protiv njega na sljedećim izborima, imate doživotnih načelnika, ali neću govoriti u smislu onom koje netko voli se služiti riječju šerif, to ja nikada neću reći jer ima vrlo poštenih načelnika i gradonačelnika koji odlično obavljaju svoj posao. Ali eto u toj općini u kojoj sam rekao da ima 25 zaposlenika na 4000 stanovnika koliko ima općina, oni su i humanitarnu pomoć, dakle i pomoć koju je dijelio Crveni križ zapravo, a aktivisti su dijelili pomoć ili pak pomoć države i rekli su ovako. Evo ova pomoć 10 kg brašna, 5 kg ulja, 10 kg krumpira i ne znam ni ja čega, to ti je zna se od koga. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Znate što je bizarno u ovom prijedlogu izmjene i dopune zakona, primjerice Općina Brestovac i Grad Požega moći spojit na način da se provede anketa i da općinsko vijeće i gradsko vijeće donesu odluke o spajanju i postupak je završen. A ako bi primjerice mjesni odbor općine Brestovac koji se zove Završje a koji je de facto prigradsko naselje grada Požege pridodan općini Brestovac htjeo se izdvojiti iz područja općine Brestovac u grad Požegu, tada je postupak sasvim drugačiji, tada se više on ne može dragovoljno izdvojiti iz područja te općine i pripojiti gradu već imamo ono od prikupljanja potpisa do odluke općinskog vijeća, županijske skupštine, Vlade RH i Hrvatskog sabora izmjenom Zakona o područjima jedinica lokalne samouprave. Dakle, to je gotovo pa nenormalna situacija. Zar ne bi bilo logički da se onda ovakvo dragovoljne pripajanje na neki način implementira i na mjesne odbore, dakle i na njihovu mogućnost da se pripoje, ali ne na način naravno da treba općinsko vijeće ili gradsko vijeće, ona jedinica odakle odlazi dati suglasnost. Mislim, pa zašto bi dalo suglasnost. To je i inače samo po sebi situacija u kojoj se to nije moglo odgađati, upravo zato što onaj od kojeg želiš otići i žitelji te, tog mjesnog odbora daju 100% potpisa naravno predstavničko tijelo te jedinice lokalne samouprave neće dati suglasnost da netko ode od njega. To se događalo jedino u slučajevima kad je postojala izrazita politička volja i politička snaga i svi su bili iz iste stranke od mjesnog odbora preko jedinice lokalne samouprave, županije, države i vidjeli smo, imali smo svega nekoliko primjera takvih pojava tijekom i ovog mandata ove Vlade jer su svi u vertikali bili iz SDP-a.

mjesnim odborom Podvinje u Slavonskom Brodu podsjetio da je to upravo tako. Ne može, dakle Podvinje izići iz grada Slavonskog Broda i postati samostalna općina ako Gradsko vijeće Slavonskog Broda ne da zeleno svjetlo za to, a to zeleno svjetlo nikada neće dati. Prema tome, dakle moramo naći i način kako bismo, ali mislim da zapravo mi griješimo zapravo svi skupa. Pa ne možete dobrovoljno tko će s kime. Pa možda će dva načelnika biti dobra, rodbinski vezana tamo ne znam Andrijevci, Sikirevci, pa ćemo hajmo nas dva skupa pa ćemo napraviti općinu. Pa to je izvan, pa valjda država ima neke alate i određene mogućnosti i zakonske da odredi i kriterije, mora napraviti kriterije i kako sam već i rekao nekakve analize što bi bilo dobro, koje bi bilo opće dobro da se udruže i da će biti onda nakon toga objasniti u širokoj raspravi građanima da je to odlično, da ih uvjeri u to. Kako ćete vi provoditi anketu ili ne znam referendum, ako nitko s nikim tamo nije mu objasnio da je to odlično, da Andrijevci i Oprisavci budu, i Vrpolje bude jedna općina. Pa kako će? Tko će glasat za to? **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišiću, ja vas slušam doista često ovdje. Vi puno govorite o decentralizaciji. O.k. slažem se da treba Hrvatsku decentralizirati, ali sad za ovom govornicom govorite o tome da evo načelnici se neće spojiti, da to neće biti dobro što se tiče ovog zakona koji mi ovdje donosimo. Ispada da ste vi protiv decentralizacije ovdje. Mislim prije svega morate biti dosljedni da li ste za centralizaciju ili za decentralizaciju. Dalje pričate o tome da u županijama zapošljavaju svoje kadrove. Ja ne znam, ne zaboravljam ja to ali nije možda vaša stranka vodi Osječko-baranjsku županiju jer vi to znate iz svog nekakvog iskustva da se tamo zapošljavaju kadrovi. Mislim, činjenica da evo u ovih 4 godine rijetko od vas se može čuti neka lijepa riječ, nešto što nije kritika. Pa ja bih rekao da bih htio vidjeti dan u Saboru kad bi vi bili vladajući, mislim da to nikad neću doživjeti, ali htio bih vidjeti o čemu bi vi govorili u ovoj sabornici ako ne bi kritizirao.

Dakle, vi niste proveli, a u Planu 21 ste najavili decentralizaciju Hrvatske države. Niste ništa učinili, nego nam zadnji dan Hrvatskog sabora nudite ovakav dobrovoljni zakon. I ništa više. To ćete sutra vidjeti kad budemo glasovali. Niste vi moj sudac i ispitivač nekakav. Prema tome, o iskustvima gdje Osječko-baranjska županija ima samo 10 upravnih odjela, a ima vaših županija gdje su vaši župani gdje ima po 16 odjela. O tome malo pričajte koliko ste ih stvorili i koliko ste smjestili pročelnika u vaše županije. Da, a o decentralizaciji prije svega fiskalnoj napravili ste to da ste promjenom zakona, Zakonom o dohotku oduzeli općinama koje sad postoje silan broj broj milijuna kuna. Eto to je vaš doprinos fiskalnoj decentralizaciji, a zapravo pljačka jedinica lokalne samouprave, gradova i županija. Eto to je vaš doprinos i ništa drugo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grubišić, dosta govorite o racionalizaciji lokalne samouprave. No, ono što bih ja želio istaći da racionalizacija nije isto što i smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave. Dakle, vjerujem da se niti jedna odluka ne treba donositi preko koljena prije svega. Dakle, niti ova. Tim više što je, evo to je puno spominjan i francuski model, francuski model koji ima čitav niz općinica, departmana i zbog određenih povijesnih razloga i tradicijskih koji funkcioniraju više nego dobro zato što imaju zajedničke upravne odjele, zato što dijele komunalne redare, komunalni pogon itd. itd. Spominjali ste primjer Slavonskog broda, odnosno Podvinja ako se ne varam. Ja vas mogu isto dati i sličan i suprotni primjer. Sličan primjer je recimo naselje Livana koje je u sklopu općine Čepin koja bi po nekom rekao bih i geografskoj gravitaciji, ali i po osjećaju građana zapravo trebala biti u sklopu grada Osijeka. S druge strane imate Tenju, veliko prigradsko naselje grada Osijeka Čak je jedno vrijeme postojala inicijativa da se odvoji u vlastitu općinu. Dakle, tendencije i za jedno i za drugo svakako postoje. Isto tako kada govorimo o broju gradova mislim da u Osječko-baranjskoj županiji to možemo najlakše riješiti. Imamo dva grada koja su i fizički spojena, Valpovo i Belišće. Dakle, zašto to ne bi bio jedan grad? A politička pitanja svakako postoje, međutim mislim da ona nisu presudna. Kažem, kako ste i vi spominjali postoje načelnici i gradonačelnici koji više nego korektno i dobro rade svoj posao. Nažalost, ima i onih koji to nisu, odnosno ne rade svoj posao dobro ali to prije svega trebaju honorirati građani određene općine odnosno grada. Dakle, imate i onih doživotnih koji za svoju općinu nisu napravili gotovo ništa. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor kolega Hajduković kako biste vi dali tom novom gradu koji kad bi spojili, koji je inače spojen znam i ja i vi, Belval ili Valbel? Teško bi na referendumu odlučili čije će biti prvo, dakle Bel ili Val? Ali bilo bi zgodno pa čak liči pomalo na naziv francuskog grada Belval jel'. A kad već spominjemo Francusku s njenim departmanima, arondismanima i silnom dakle lokalnom i regionalnom samoupravom u kojoj je drugačije postavljen sustav. Hrvatska je, govorim o fiskalnoj centralizaciji, najcentraliziranija država uz Grčku i Cipar. A tu negdje spadamo zapravo i ekonomski. Čak je u Grčkoj daleko bolje stanje, tamo je minimalna mirovina 700 eura, minimalna ko naša saborska skoro. Prema tome, kada govorite o Livani i vi ste upotrijebili ovaj lokalni dio, zaista je Livana predgrađe Osijeka, pripada Čepinu dalo bi se puno toga. to isto zna i ministar Bauk, zna svaku stopu ove države i boa nije odlučila da steže, da ona djeluje, da ne ubode, ne grize ali da donese mjere koje su puno da kažem

tu se može svašta dogoditi. To je vrlo opasan presedan rekao bih zakonski ali evo ovo je doprinos decentralizaciji Hrvatske, zakon zadnji dan Hrvatskog sabora predložen jel' evo u tom smislu. Ali dobro, ajde. Tu se slažemo i ja i vi. **Stazić, Nenad **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišiću slažem se ja sa vama da je ovo jedan od onih zakona koji se donose u zadnja ova dva, tri dana Kukuriku koalicija zapravo nije ispunila ono što je obećavala po Planu 21 pa ja tako gledam i na ovaj zakon. I činjenica je ono što ste rekli nekoliko puta ponovili da i ovome zakonu nije prethodila ni analiza niti kritika, niti procjena učinka troška, apsolutno ništa. Ali ako se željelo izmijeniti ovaj zakon mi imamo lokalnu samoupravu već 22 godine pa dovoljno je bilo vremena kad danas licitiramo o nekakvim općinama koliko ih ima, ima li ih puno, malo, hoće li se one spajati ili ne, mogli smo govoriti o toj funkcionalnosti koju često ponavljam, o nerazvijenosti tih općina, naseljenosti, demografiji jučer smo o tome govorili, blizini granice u krajnjoj liniji jer je to naš strateški interes. Da su one potrebne, da su te općine potrebne lokalnom stanovništvu i da se problemi zapravo rješavaju ondje gdje su nastali pokazala vam je i ova imigrantska kriza upravo u vašem dijelu. Sad zamislite da nije reagirala općina Tovarnik, grad Beli Manastir, da nisu reagirala određena naselja, da se oni nisu organizirali koji bi kaos u početku bio na samim istočnim granicama RH a kaos traje i do dana današnjeg. Te smo slike gledali na našoj televiziji i vidjeli smo zapravo kako se narod organizirao. A oni koji su to trebali raditi oni to nisu radili već su pozivali narod u ovim kriznim situacijama da reagira jer Vlada nije sposobna u mirnodopskim situacijama donositi odluke, a kamoli u kriznim. Možete li zamisliti, a to mi je netko danas rekao, što bi se dogodilo recimo da Hrvatska ima nuklearno naoružanje a da ključić drži u svojoj ruci Zoran Milanović? Kakva bi to tek odluka bila? Hvala. Hvala. Kolega Babić nemojte se vi sekirati za izbjeglice, imamo mi plan A, B, C sve do Ž će biti plan a možda i nakon Ž U svakom slučaju drago mi je da izražavate da kažem divljenje i zahvalu tim ljudima u Tovarniku, u Belom Manastiru, u Ilači u baranjskom Petrovom selu, Bapsko, evo sad je Bapska u najezdi da kažem nekakvoj od Ilove pa do male Bapske kaže da je Slavonija jel'. Prema tome, dakle ti ljudi su spontano, potpuno spontano nikakve dakle koordinacije između stožera centralnog središnjeg pa do ovog najnižega nije bilo. Ali dobro to je jedna druga tema. Ono što ste vi rekli a što me ponukalo na repliku je to o procjeni troška i troškovima dakle i provedbe ali i troškovima ujedinjenja pojedinih općina. Pa naravno, oni će past na teret općina. Pa neće država platiti taj trošak, to je potpuno razumljivo jel', nažalost. Replika, Dubravko Bilić. za koje nitko nije ni čuo i nitko ih ne može nigdje ni smjestiti i da Hrvatskoj nisu važne. Zapravo smo okrenuli cijelu stvar naopako. Te općine su važne njenim građanima, bez obzira koliko ih ima, 500 ili koliko. One nisu nastajale od '93. godine do ne znam ni ja kad je zadnja općina već ustrojena zbog načelnika i predsjednika općinskih vijeća nego su nastajale zbog samih građana, na inicijativu građana. Ne zbog toga da neka stranka ima više načelnika ili manje načelnika. I kad govorimo i o ovom zakonu treba govoriti na isti način. Dakle, građani su birali općinska vijeća koja će donositi odluku da li žele svoju općinu manjih fiskalnih kapaciteta. Ali iz nekih drugih razloga pripojiti nekoj boljoj općini koja se bolje snalazi, koja ima bolje vrtiće, jeftinije vrtiće, bolju školu, bolje brine o cestama. I na taj način će opet građani ostvariti svoje demokratsko pravo. Ne smijemo podcjenjivati važnost građana u ovom demokratskom postupku. Možda se one nama čine daleko jer biraju svake četiri godine, ali oni biraju i načelnike, i općinska vijeća i oni stoje iza odluka svojih općinskih vijeća. I kad ste govorili da samo jedna općina je zapravo iznad 100% ima zapravo dosta općina koje indeks razvijenosti imaju iznad 100%, pa evo i kolege Alena iz Brdovca, iz Šenkovca i mnogih drugih, Istra je puna takvih općina koje zapravo dobro se ne čuje./… o Slavoniji onda u redu, ali postoji puno općina koje dakle ostvaruju želje i potencijale svojih građana zbog kojih su i osnovani. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Boro Grubišić. više koji je. Dakle rekao sam da od 128 općina i gradova koje sada postoje u Slavoniji samo njih 10 su iznad 75% indeksa razvijenosti RH. Od tih 10 9 su gradovi kao što je Osijek, Slavonski Brod, Gradiška, Požega itd. a samo je jedna jedina općina, jedna jedina općina a to je Čepin. Evo to zna i gospodin Hajduković, neka vam potvrdi on je iz vaše stranke. A što se tiče građana u tim općinama pa naravno da su one važne građanima, ali i mi bi u Saboru morali znati za te općine. Pa znam ja i za Čerkezovac i atomsko sklonište u općini Dvor i ne znam ni ja što sve ne ovdje. Morali bismo više povesti i mi računa da čuju građani ovdje da mi o tim općinama kojih ima u Brodsko-posavskoj 28, ponekad i o Čaglinu koji ima 92% stopu nezaposlenosti a nije iz moje županije nego iz Požeško-slavonske. Pa ajde vi sad zamislite 92% stopa nezaposlenosti? Najveća ne u Europi, od Antarktika do Arktika. Eto to je najveća stopa nezaposlenosti u općini Čaglin, eto. Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, znači kada govorimo o teritorijalnom ustrojstvu onda govorimo na razini ovdje što se spominje prije svega lokalna to je regionalna samouprava, to su sad regije ili državna razina. Znamo da je na državnoj razini neprikosnoveno cjelovitost RH, ovim zakonskim i graničnim okvirima i to uopće ne postavlja pitanje. Oko regija možemo o nekim stvarima da li su to samo statističke regije ili će biti administrativne regija, o tome također možemo isto raspravljati. Ali više puta ste vi spomenuli baš u razini regionalne samouprave, znači to su županije koje vidite da su najmanje svrsishodne i da bi ih trebalo ukinuti. Po meni je isto mišljenje što ste vi rekli da bi one ipak trebale biti, dati im priliku da budu servis lokalnim jedinicama, naročito onim jedinicama koje ovdje gledamo su manje, znači nemaju fiskalne kapacitete, nemaju administrativne kapacitete, nemaju operativne kapacitete da mogu neke stvari definirati. I tu može biti kasnije zakon da se njima određeni njima određeni resori koji bi trebali odraditi prebace na županiju. Zašto recimo neka manja općina koja ima tri do četiri zaposlena bi se trebala baviti svojim prostornim uređenjem kad nema za to kapaciteta? Ili se baviti nekakvim strateškim razvojnim stvarima koje zaista omogućavaju jedno cjelovitu analizu? To može raditi županija za njih. Fondovi EU ako se napravi jedna dobar odjel koji vodi, a Slavonija ima iskustva u fondovima EU može raditi te projekte. Tako i ovako ti projekti se ne smiju raditi lokalno nego se moraju raditi regionalno. Ali ono što bitno hoću reći a to je da svi mi u tim nekim argumentima oko ukidanja ili spajanja tražimo alibi. Ne želimo govoriti imenom i prezimenom. Ova studija analitika bi mogla reći primjerice da li bi vi sad bili spremni da svojoj skupštini vaše županije date zahtjev da ta županija ne treba i da se ide ukinuti. Da li je netko spreman doći kod sebe i reći evo mi naš grad te općinu treba ukinuti. Svi bi htjeli da to bude svugdje samo ne u našem dvorištu. Gospodine Škvarić, vi ste govorili ono što sam ja čuo, jer sam malo iza vas pa slabo vas razumijem i čuje. Dakle vi ste govorili o NUTS regijama a ja nisam uopće o tome govorio. Međutim, vi ste napravili još goru stvar nego što je Sanader napravio. On je napravio NUTS regije a vi ste nas spojili dakle sa Zagrebom, a znamo koliki ima on BDP u odnosu na Slavoniju. Sada mi koji smo 35% od BDP-a EU u ovom ujedinjenju, niko na snije nije ni pitao hoćemo li, nego je vaša Vlada donijela dekretom odluku zakonom da se spajamo u NUTS 2 regiju sa Zagrebom. I sada mi imamo u Slavoniji kad se cijeli prosjek pogleda cijele te regije Zagreb i Slavonija zajedno 68%. Gle samo mi to nismo primijetili, da smo mi sad skočili sa 35 na 68% BDP-a EU. To je vrlo zanimljivo. A kao drugo, pitajte vi župana, županijsku skupštinu, pročelnika za europske poslove i projekte EU hoće li on za općinu Sikirevci preuzeti projekte pa da oni to naprave i rade taj odjel za europske poslove i projekte? Pa nema županija, pa tko može županiji narediti da radi projekt za općinu? Nitko, jeste vi propisali zakonom tome? Niste. Dakle ako nije zakonom propisano onda ne mora raditi. On radi tako projekte, ne znam ni ja što. Prema tome, nitko neće preuzimati posao jedne općine, načelnika općine i njihovih službi u županiji i da kaže e mi ćemo to odraditi za vas. Osim toga postoje i sredstva koja treba osigurati, a to je onih 15% koje treba osigurati općina, lokalna samouprava i za projekt ali i za izvedbu projekta, ostvarenje, realizaciju kako oćete. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grubišić, vi ste u svojoj raspravi rekli da je ovaj teritorijalni ustroj nakaradno napravljen. Mislim da je ova definicija pregruba i mislim da nije točna po mom mišljenju. Naravno vjerujem i pretpostavljam se tih godina kada su nastale jedinice lokalne samouprave da se uvrštavaju kriteriji povijesnog nasljeđa, kulturnog identiteta i raznih drugih kriterija poput gospodarskih silina. Naravno vi ste iznosili argumente protiv ovolikog broja gradova i općina i oko mnogih argumenata smo možemo i složiti. Naravno osnovno pitanje uvijek kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave je financiranje zdravstva i školstva osnovno i srednje školstvo. Samo 54 jedinice lokalne samouprave u RH mogu isfinancirati te potrebe, dakle to je 20 županija plus Grad Zagreb i 33 grada. Naravno vi ste spomenuli ključno pitanje u tom smislu i fondovi EU i povlačenje sredstava i ona učešća koja gradovi i općine mogu ima i tu je taj preustroj jako bitan. I to su argumenti o kojima govorimo kada govorimo o prevelikom broju. Vi ste tu ovlaš spomenuli porez na dohodak, znate nije to tako baš kako vi kažete. Više od polovica općina 275 i danas je bilo u raznim sustavima ili potpomognuta područja od posebne državne skrbi njih 180, brdsko-planinska 45 i otoci 50 prema indeksu razvijenosti u Slavoniju je 100 novih općina ušlo koji imaju indeks manji od 75%. Dakle za Slavoniju je ta priča dobro. Evo u utorak je ministar Lalovac pustio 200 milijuna kuna za potrebe općina za njihovu likvidnost. Ali ono što je smisao moje replike kada govorimo o stručnom odgovoru na ovo pitanje evo sada se nas dvojica možemo složiti u nekim stvarima, međutim politički odgovor ne možete nametati, politički odgovor mora ići iz općinskih vijeća jer drugačije jednostavno to neće proći. Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** I vi tvrditi i istu imate tezu kolega da je općina nastala zbog građana, a sada postoji zbog načelnika, to je da teza. I sada vi hoćete opet vratiti da građani odlučuju o tome. No kada govorimo o tome da, ne znam što ste htjeli reći, da su teritorij i općina ili županija glupo napravljeno, da je glupo to što sam ja rekao ili je glupo to što sam ja tvrdio da nije dobro. Dakle, evo ja vas pitam vi ste iz Virovitičko-podravske županije a naša regija se nekako zove Slavonija i Baranja, a jeli Pitomača Slavonija i Baranja, ajte ja vas pitam ili je Podravina ili je bliža po svemu i od davna Koprivnici nego Virovitici? Jeli Jasenovac i Novska u kojoj postoji tvornica namještaja postojala Slavonija, više ne postoji, a

imaju dokumenti austro-ugarski da je to najbolje lječilište u Kraljevini Slavoniji. A danas pripada Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Pitomača Virovitičko-podravskoj, a Novska i Jasenovac Sisačko-moslavačkoj Pa je jedna Glina i Novska udaljene 150km u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle te su granice pravljene zbog nečega. Ja sada neću govoriti zbog čega, znam ja zbog čega, a zna i Mile Horvat i još mnogi drugi znaju. Prema tome, ne znam što je glupo, to što sam ja rekao da to nije dobro ili se i vi slažete sa mnom da je to glupa podjela,ja ne znam. Kada ste rekli da je 10% jedinica sposobno za zdravstvo i školstvo, nije istina. Rekli ste 20 županija. Vlasnik, osnivač Bolnice u Slavonskom Brodu nije mogao podmirivati troškove zdravstva, to je išlo preko decentraliziranih sredstava i ostalih za namirenje troškova. Danas je to sve u državnom vlasništvu Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre sa suradnikom,kolegice i kolege. Pa vrlo je interesantno slušati rasprave kada je nekakav zakonski prijedlog na našim klupama ali ovako da tako kažem jedne slobodne teme, da se o njemu može pričati što god hoće, a ne povlači za sobom ništa jer bilo bi vrlo interesantno vidjeti rasprave kada smo bile kada smo raspravljali o Zakonu o financiranju jedinice lokalne samouprave i Zakonu o brdsko-planinskim područjima. to su dva temeljna zakona koja u principu uređuju ono da li jedinice lokalne samouprave koje su osnovane mogu zadovoljiti potrebe svojih građana ili ne mogu. I danas se vrlo često svi pozivaju na teritorijalni ustroj RH iz '93.godine. neki su govorili kritički zapravo većina, međutim kolegice i kolege, vama ustvari svima nama pitanje, pa zašto nitko u protekle 22 godine ako je netko tako loše nije to promijenio? Međutim ako pogledate ocjenu stanja kao podlogu za donošenje ovog zakona onda ćete vidjeti tu dvije konstatacije o kojima smo možda danas trebali više govoriti, Vijeća EU oko preklapanja djelatnosti između različitih razina jedinica lokalnog samoupravljanja, a druga stvar kolik je ovaj zakon primjenjiv u naravi najbolje vam govori ova odredba veli i područja o regionalnoj samoupravi iz 2007.koja je stupila na snagu 2009., dakle u tom zakonu se još uvijek govori o tome da nema više poglavarstava jer od 2009.su gradonačelnici i načelnici, međutim mi još uvijek u zakonu imamo uredno poglavarstvo itd. toliko kada govorimo o primjenjivosti ovoga zakona. Ovo je jedan zakon da tako kažem jedna čista šminka pred izbore da se kaže evo mi dajemo jedan jednostavniji način jedinicama lokalne samouprave da se mogu udružiti itd., međutim koliko smo takvih primjera imali u prošlosti i koliko ćemo ih imati u budućnosti. Ali kažem, dobra nakana i nitko neće biti protiv nje. Međutim ja ću si dozvoliti isto određena razmišljanja i promišljanja u ime kluba HDZ-a kao i ostale kolege prije mene, ali mislim da ću stvari puno realnije i korektnije sagledati, ne koristiti ovu govornicu za nekakve političke govore jer mislim da naprosto to nemamo pravo prema našim građanima. Iz jednostavnog razloga točno je zakonom definirano o čemu vodi brigu općina, o čemu vodi brigu grad i o čemu vodi brigu županija. Određeni procesi decentralizacije određenih funkcija su započeti tamo negdje 2007., 2008.godine kada smo određene poslove koje su nam bile u nadležnosti državnih ureda spustili na 30 najvećih gradova, između ostalog ono što je građanima vrlo bitno je izdavanje građevinskih dozvola, izdavanje određenih dozvola za rad poduzeća i obrta, isto tako i prostorna planska dokumentacija. Međutim kolegice i kolege kada govorimo o decentralizaciji i kada govorimo o tome da bi jedinice lokalne samouprave trebale imati više novaca. idemo to napraviti a sada mi recite koji fiskalni prihod bi mi mogli preusmjeriti prema jedinicama lokalne samouprave temeljem nekakvog postotka da politika nema utjecaja na tu raspodjelu zbog velike neujednačenosti u razvoj jedinica jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Jer vi kada pogledate fond izravnanja, u principu on praktički možda 10-ak gradova ga ne bi trebalo koristiti kada bi se malo digla sredstva poreza na dohodak. Ili sjetite se nekada je bila odredba u zakonu da porez na dobit se dijeli između jedinica lokalne samouprave i države. 80% tog poreza na dobit je dolazilo u proračun grada Zagreba. Zašto? Pa zato što sve one tvrtke i korporacije koje imaju najveću dobit, koje su najprofitabilnije dakle banke, nebankarski financijski sektor, velika državna poduzeća, naftne kompanije, svi su bili u Zagrebu i bez obzira što se ta dobit ostvarivala pružanjem usluga diljem Hrvatske porez na dobit je u principu sjedao u grad Zagreb. Dakle ta neujednačenog u razvoju, nama je ulazak u Europsku uniju otvorio prostor. Da li je Vlada tu napravila onaj pravi korak i iskorak. I da li je Vlada uputila ispravne smjernice prema jedinicama lokalne samouprave oko korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj, upravo fonda koji su se koristili za otklanjanje tih neujednačenosti. Jer mi to u Hrvatskoj bez tih sredstava, nemojmo se zanositi nećemo nikada uspjeti napraviti jer je prevelika razlika. I onda imamo jednu totalno krivu migraciju stanovništva. Imamo migraciju stanovništva prema gradovima koji imaju radna mjesta i koja imaju viši životni standard. I mnogi prostori nam ostaju prazni. A vi ako određene gospodarske projekte nešto nemate nasloniti na ljude onda vrlo teško možete govoriti o gospodarskom oporavku Republike Hrvatske. Jer to je stvarni problem. Pa mi možemo pričati ovdje što god hoćemo i možemo prodavati priče prema ovisno o tome kojoj izbornoj jedinici pripada koliko god hoćemo. Jer gledajte, kada netko kaže da ne treba autocesta Zagrebe-Sisak taj kao da je ispalio metak u Banovinu i stanovnike Banovine, možda malo vulgarno i grubo ali je to doslovno tako. Jer tko će otići u prostor koji je bio razrušen ratom, gdje je urušena industrija i još mu treba sat i još nešto vremena putovati do Zagreba. Da li bi Lika, da li Dalmatinska-zagora danas izgledala da nije napravljena autocesta ovako kao što izgleda. Ili bi migracija prema Splitu, prema Zadru, prema Šibeniku, prema Rijeci još bila daleko jača i daleko intenzivnija. I onda bi ova naša priča o jedinicama lokalne samouprava bila još gora je oni naprosto nemaju sredstava za funkcioniranje. Dakle država je ta koja stvara osnovne infrastrukturne projekte za snagu pojedinih jedinica lokalne samouprave a zakonodavno temeljem onoga što one moraju obavljati im daje određena financijska sredstva koje u proračunu plaćaju građani sa njenog područja i poduzeća sa njenog područja. I to je jedina istina. Mi možemo pričati drugo koliko god hoćemo. Jer kada pogledate jedan grad, uzmimo bilo kojega od 30 najvećih gradova. O čemu on radi? Koje vi planove donosite kada donosite proračun? Donosite plan zadovoljavanja zajedničkih potreba u sportu, zadovoljavanje zajedničkih potreba u kulturu, program razvoja komunalne infrastrukture i svega skupa i to vam je u principu vaš i to koristite. E sada je pitanje ako vama netko Izmjenom zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave uzme milijardu i 800 milijuna kuna od nekakvih 10, 12 milijardi kuna koliko vam je na raspolaganju on je vama ukinuo sve poluge upravljanja i sve poluge kada govorimo o decentralizaciji. Ali gledajte kolegice i kolege, mi kada smo govorili o Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i o brdsko-planinskim područjima onda nismo govorili ovako kao što danas govorimo poprilično jedinstveno o tome kako bi trebalo biti. Zašto? Zato što je trebalo braniti političku opciju koja je bila, koja je predložila taj zakon i ta politička opcija je na vlasti. I logična stvar da onda kolegice i kolege politički razmišljaju. Pogledajte neki dan je bila Izmjena zakona oko brdsko-planinskih područja. I pogledajte kolege sa moje lijeve strane sabornice kako su neki dan rasprave o tom zakonu ili kako je njih većina raspravljala prije 7, 8 mjeseci kada se taj zakon donosio. I to je taj naš politički defekt kao zastupnika. Dakle izvori financiranja su preduvjet i osnovna priča da li jedinice lokalne samouprave mogu ili ne mogu funkcionirati. Ovako …/Govornik se ne razumije./… čega imamo, imate niz malih općina koje imaju proračun milijun i pol, dva kuna, ali su napravili sjajan posao što se tiče komunalne opremljenosti svojih općina. Zašto? Zato što su imali sposobnog načelnika. Čovjeka koji je znao na koja vrata pokucati, na koji natječaj se javiti, kako dovući i one preko Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Hrvatskih cesta, preko ovoga fonda, preko onoga fonda dobio sredstva i svoju malu općinu sjajno komunalno, infrastrukturno opremio. Možete pogledati, hoćete oko Rijeke, hoćete oko Zagreba, hoćete oko moje Velike Gorice, bilo kojeg grada, pogledajte rubna područja tih gradova i pogledajte ta općina koja se naslanjaju na ta rubna područja pa ćete vidjeti gdje su bili uspješni načelnici koliko su te općine komunalno opremljene daleko bolje. Dakle i to da li jedna jedinica može ili ne može opstati kada sve ovisi o državnom proračunu ne ovisi baš o dohodovnom kapacitetu nego o sposobnosti ljudi koji vode i koliko se žele kažem očigledno je netko procijenio da ovu temu je zgodno staviti praktički pet minuta prije raspuštanja ovoga Sabora. Međutim, kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave i ustroju određenih funkcija onda se točno vidi i kada su određene elementarne nepogode u Hrvatskoj pa i sada ovaj val izbjeglica oni koji imaju ustrojenu civilnu zaštitu onako kako treba, po propisima, koji su ulagali sredstva u civilnu zaštitu mogu reagirati na prvom koraku bez problema i spriječiti određene katastrofe. Oni kojima nažalost financijske mogućnosti tu nisu koji su čekali da netko odozgora vidi da treba riješit neke probleme nažalost našli su se u problemima i taj proces isto tako treba biti jedan od ključnih i prioritetnih stvari kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave. Obavezno ustrojstvo određenih službi da li će to biti pri vatrogasnim društvima. Jer gledajte kolegice i kolege, kad smo mi u Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave ugradili da jedinice lokalne samouprave koje imaju javne vatrogasne postrojbe imaju pravo na učešće u porezu na dohodak je bilo tada mislim 1,9 ili koliko, onda je nastalo masovno osnivanje javnih vatrogasnih postrojbi bez obzira da li to netko može ili ne može osnovati. Što se dogodilo? Je on je dobio tih 1,9 a tih 1,9 mu nije bilo dovoljno ni za pola plaće, a vi javnu vatrogasnu postrojbu ne možete imat bez profesionalaca. Dakle to vam samo govorim kako kad se nerazumno onda što se događalo. Onda su tražili novce iz državnog proračuna za plaće tih javnih vatrogasnih postrojbi. Dakle ako se i neke stvari spuste i to je po meni ključno i za efikasnost županija, a isto tako i jedinica lokalne samouprave, ovlasti sa ministarstava na veće gradove ili na županije, da se to obavlja praktički na terenu gdje ljudi trebaju te usluge, onda im adekvatno treba spustiti sredstva da mogu to provoditi i praktički osigurati jednoobraznost ponašanja. Jer ne može se dogoditi da u jednom gradu za građevinsku dozvolu trebate čekat tjedana dana, a u drugom trebate čekat 5 mjeseci, a donesena je plansko-prostorna dokumentacija i zakonski uvjeti su isti. Prema tome, dakle imamo niz pitanja i možda u budućnosti će trebati ovdje u ovom Visokom domu otvorit niz tematskih sjednica da mi raspravimo o tome što i kako sa jedinicama lokalne samouprave, ali onda da govorimo o stvarnom problemu, a nekako u kojem trenutku kojoj političkoj opciji odgovara. I rješenje problema i efikasnije funkcioniranje jedinica lokalne samouprave isključivo ovisi o političkoj volji i političkom dogovoru ali svih sudionika u procesu. I ono što želim ovdje još reći, Hrvatska dok ne uvede sustav platnih razreda od gore do dna ili od dna do gore, mi ćemo imat problema. Ne može tajnica kod jednog načelnika ili gradonačelnika imati 30, 40, 50% veću plaću nego tajnica jednog ministra. Ne može netko imat dodatak na plaću samo što se nalazi formacijski, da li u sustavu hoćemo u zdravstvu u sustavu intenzivne njege, a uopće sa pacijentima nema nikakve veze ili recimo hoćemo otići kod policije, nema nikakve veze s onim policajcem koji je na terenu, koji je izložen i životnoj opasnosti, ali samo što se formacijski nalazi u tom sustavu ima istu plaću. platni razredi, sustav platnih razreda je nešto što ovoj državi naprosto treba i onda ćemo doći do toga isto da ćemo morati normirati koliko koja jedinica lokalne samouprave može imat zaposlenih jer nažalost bez obzira koja politička opcija … ima isto zapošljavanja ovakvog i onakvog. I završit ću s nečim, nekada dok je bilo u Hrvatskoj 114 općina bio je taj tzv. sustav komunalnog objedinjavanja pa ste imali između ostalog, o tome ću govoriti, o tome najviše znam, Zajednicu općina grada Zagreba. Dakle Grad Zagreb koji je bio 10 općina i 4 okolne: Samobor, Zaprešić, Velika Gorica i Sesvete su i razvijali zajednički komunalni sustav jer je logična stvar i daleko jeftinije da nekoliko jedinica lokalne samouprave zajednički razvijaju komunalnu infrastrukturu jer će im bit daleko jeftinije, jer čim imate više potrošača na onom magistralnom sustavu koji najviše košta onda taj sustav ispada jeftiniji. Dakle kolegice i kolege, kao što vidite u jednoj maloj promjeni tehničkog zakona mi smo se danas tako silno napričali, ali neopterećeni s tim da moramo glasat za ovakvu ili onakvu odluku, ali kažem čisto radi savjesti … kako smo mi svi ovdje govorili kad je bio Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, kad smo jedinicama lokalne samouprave iz džepa uzeli milijardu i 800 milijuna kuna. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike kojih je točno 12.

plaća i platnih razreda 100% se slažem. Rješenje je znate šta, decentralizacija kao '74. godine, a ne moljakanje načelnika kako ste spominjali da odlazi put Zagreba u Hrvatske vode, Hrvatske ceste ili recimo u Ministarstvo gospodarstva. Kad govorimo o teritorijalnom ustroju, teritorijalnu racionalizaciju nitko nije sproveo, zašto, jer nismo dotakli dno. Kada se to dogodi možda će se dogoditi i ona. Ja sam prije spomenuo recimo slučaj Grada Vodnjana. Ja osobno smatram da lokalna samouprava Vodnjan mora egzistirati ubuduće. 2009. imali su 46 zaposlenih, pretpostavljam da i danas imaju preko 50, ali samo u onom samoupravnom djelokrugu. U Vodnjanu '92. godine bila su zaposlena dvojica u u mjesnom odboru. Tada su se gradile tvornice, zone, ceste, nije da se nije ulagalo nakon '92. godine i u kamp i u … infrastrukturu i u uređenje ulica, apsolutno da. Ali koliko tih 48 ili 50 ljudi košta? na godišnjoj razini sa administrativnim troškom to je negdje 10 milijuna kuna puta 10 godina to je 100 milijuna kuna. Sa 100 milijuna kuna vi možete sagraditi jednu dvoranu, jedan vrtić, jedan bazen, jednu školu, sve to zajedno, riješiti stambena pitanja. Ako imam na umu da je samo u Istri 500 zaposlenika nepotrebnih u lokalnim samoupravi, državnoj upravi, komunalnim poduzećima, u državi neka i je recimo 10000, to je negdje godišnji trošak oko milijardu i 200 milijuna kuna, u 10 godina 12 milijardi kuna. jedno radno mjesto 30000 eura pa to je 53000 radnih mjesta. Toliko smo ih izgubili u zadnje 4 godine. Hvala lijepo kolega Kajin. Međutim, ja sam bio 7 godina na čelu jednog ministarstva koje je slagalo slagalo onaj dio proračuna za jedinice lokalne samouprave. Iskreno govoreći, ja ovdje evo 4 godine sam oporbeni zastupnik, a i prije toga dok sam bio i oporbeni zastupnik i ministar nikad nisam vidio da se razvila nekakva velika rasprava oko one pozicije na Ministarstvu financija, da je pomoć jedinicama lokalne samouprave gdje su određena ta pomoć temeljem stvarno minimalnih dohodovnih uvjeta, gdje je procijenjeno da te jedinice bez te pomoći naprosto ne mogu funkcionirati. E kad bi mi kad raspravljamo o proračunu malo više pažnje posvetili tome, malo više pažnje posvetili raspravi o financijskim planovima izvanproračunskih korisnika. O njima nikad nitko ne raspravlja, jer nemoguće je da mi, nas 150 ovdje koliko nas ima nemamo nešto reći o tome kako i na koji način se troši 2 milijarde i 600 milijuna novaca Hrvatske vodoprivrede. Ali zašto? Svi želimo biti veliki stručnjaci za javne financije i govoriti o proračunu u globalu, dotaknut se jednog malog problema. A tamo gdje stvarno možemo govoriti, jer gledajte 2 milijarde i 600 nisu mali novci. Ili kolega Škvarić stalno govori o tome, a to je mi smo donijeli odluku o tome da se dio ovlasti sa Hrvatskih cesta prenosi na županijske ceste itd. Međutim, pogledajte malo plan Hrvatskih cesta da li vi vidite i da li je to popraćeno adekvatno i financijskim sredstvima? Nije. Dakle, imate niz segmenta u proračunu i financijskim planovima o kojima mi ovdje na žalost ne raspravljamo, ali to je sjajna prilika da vidimo u stvari u kojoj nam je fazi centralizacija, tj. centralizacija i u kojoj su nam fazi jedinice lokalne samouprave što se tiče novaca. Ponavljam kolegice i kolega, samo Hrvatska vodoprivreda 2 milijarde i 600 koje plaćamo mi građani svakodnevno kroz onu komunalnu naknadu za stambene i ovakve i onakve prostore. Replika, Marijan Škvarić. na čelu Ministarstva financija je to ministarstvo je to koje zna krvnu sliku svih nas, jedinica lokalne samouprave. I ono što se slažem s vama, a to je da uzrok opstojnosti i općina i jedinica je izvori financiranja u odnosu na njezini fiskalni kapaciteti. Budimo realni. I ovo spajanje i razduživanje samo zbog toga da idete k nekome tko će vam moći financirati, platiti, onaj sadržaj i one usluge koje mi moramo izvršiti prema našim građanima. Samo po tome. I tu se slažemo. ali ne slažemo se u onom dijelu kako taj dio, izvori financiranja, odnosno opravdavanje fiskalnih kapaciteta kako to riješiti. Onda se ne bi dogodilo da ste osam godina bili na Ministarstvu financija i bili na vlasti dugo, već preko 16 godina, da mi ovog trenutka imamo ono što sam rekao 10 puta razlike između one najmanje općine ili grada kad govorimo o fiskalnim kapacitetima govorimo o izvornim proračunskim prihodima po glavi stanovnika 10 puta razlike. Znači, netko ima 500 kuna, a netko i dan danas ima 8000, 9, 10000 kuna po glavi stanovnika. Da li su to isti mogućnosti razvoja pojedinih općina bilo načelnik, gradonačelnik u tom dijelu. Mislim da nisu. Ali što je najveća tragedija u tome da mi danas na žalost, a puno za vrijeme vaše vladavine se nije to omogućilo da se potporama resornih ministarstava, prije svega tu je bilo Ministarstvo regionalnog razvoja ovog trenutka i fondova EU i prijašnjih ministarstava mora, šuma, neba i zemlje što smo rekli, da se da onima kojima je potrebito. žalost, davalo se onima kojima u biti ja sam rekao da bi me bilo sramota kao načelnik, gradonačelnik da imam 60 milijuna kuna proračun, na nekih 9, 10000 stanovnika, da mi da netko sredstva za nekoliko milijuna kuna. Ne treba mi iz svog dijela, svog proračuna mogu to financirati.

Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Škvarić, pogledajte danas proračun Ministarstva regionalnog razvoja i pogledajte taj proračun 2008. ili 2009. godine i tu ćete dobiti odgovor na sva ova svoja pitanja, ali u pozitivnom kontekstu. Tada se kroz proračun Ministarstva regionalnog razvoja, tu ima kolega iz otočkog dijela, koliko se uložilo samo u hrvatske otoke. Isto tako, koliko je vrtića po jedinicama lokalne samouprave napravljeno. Međutim, znate što je najveći problem? Neću spomenuti jednu općinu. Kad sam im ja govorio, pa dobro a kako ćete vi financirati taj vrtić? Dakle, njima je vrtić napravljen, a oni ga nisu u stanju poslije toga financirati. Zato i jesam kolega Škvarić rekao, dakle nekada je to bilo Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja koje je trebalo sada jedinice lokalne samouprave usmjeriti za korištenje sredstava za i europskih fondova za regionalnu ujednačenost. Bez tih sredstava, mi ako nećemo osigurati ta sredstva u državnom proračunu vrlo teško možemo govoriti o tome. Zato i je porez na dohodak ostao porez jedinica lokalne samouprave jer njega uplaćuju građani i logična je stvar da se ti novci vrate. I oni se u principu vrate svi u jedinicama lokalne samouprave, ostavljate onaj dio za Fond za izravnanje. Nekada se iz tih sredstava vršio i povrat poreza na dohodak jedinicama sa područja od posebne državne skrbi. To je bilo preko 320 jedinica lokalne lokalne samouprave. Danas su mnoge jedinice u problemima, jer ne mogu vraćati taj porez na dohodak i mnogi se nalaze u silnim problemima. Dakle, tu je ono gdje centralna država može napraviti. Ali ako hoćemo govoriti o tome da damo nešto onda se na državnoj razini mora osnovati fond iz kojeg će se po nekakvim kriterijima koje donese ovaj Sabor temeljem dohodovnog kapaciteta davati novci, ali ne da nekome padne na pamet, pa sljedeće godine promijeni taj zakon i općina uđe u nekakav program i ne može to financirati. Dakle, ako i donosite određena sredstva morate imati kontinuitet. s najvećim dijelom vaše rasprave se u stvari slažem. Često smo o tome razgovarali, a javio sam se za repliku u stvari jer ste postavili i pitanje koji model primijeniti da lokalni čelnici ne bi trebali grebati po vratima razno raznih državnih činovnika ili dužnosnika u centraliziranoj državi. Dakle, koji model primijeniti u fiskalnoj politici, decentralizaciji fiskalnoj prema lokalnoj samoupravi da na nju ne bi politika imala onaj najvažniji utjecaj što sad jest slučaj? Pa jedini model, dugo godina sam u lokalnoj samoupravi i dugo godina o tome raspravljam, jedini model je ustvari da se stvarno izračuna koliko u kojem dijelu Hrvatske košta taj taj minimalni standard po stanovniku uvažavajući različitosti htijenja za očuvanje života u tim dijelovima Hrvatske i da se to izračuna da se vidi koliko je fiskalni kapacitet takve lokalne samouprave. Nakon toga da se točno zna da će razliku do onog minimuma standarda dobiti natrag općina iz državnog proračuna. Tada bi načelnici općina, općinska vijeća, gradonačelnici mogli vrlo lako planirati što će raditi, točno znati s kojim sredstvima raspolažu, a ne uvijek ići u nešto u nešto nepredviđeno i nešto što može otići u sasvim drugom pravcu kao što ste i maloprije u odgovoru na jednu drugu repliku rekli. Dakle, lokalna samouprava nekako ove zadnje 4 godine kao da je bila državni neprijatelj. Sve se svaljivalo na nju. Ona je za sve kriva. I istovremeno se centraliziralo u državi i povećavao se broj zaposlenih kao što je to slučaj u Hrvatskim vodama gdje se vidi u rebalansu proračuna. **Stazić, Nenad kolega Hrg tu se u potpunosti slažemo samo vi ste očigledno preskočili onaj dio rasprave kad sam ja govorio i o ključnim rashodovnim stavkama jedinicama lokalne samouprave. Dakle, i tu se mora postići jednakost. Jer ne može netko imati samo zato što stjecajem okolnosti se našao u nekom gradu 40, 50 ili 100% veću plaću od nekoga u nekom malom gradu. I logična stvar da svaki iole perspektivniji kadar će iz tog malog grada otići. Dakle, mi moramo definirati tu politiku plaća, moramo odrediti te minimalne standarde i onda se to može napraviti preko nekog fonda ili nečega ali po jasnim kriterijima. Ali onda se ne može zakonom promijeniti da se zakon donese danas, a da se primjenjuje za 10 dana, da se on mijenja. Onda taj zakon se ne može mijenjati praktički moralo bi najmanje godinu i pol, dvije dana prije nego što se počne primjenjivati promijeniti kriteriji za to. Jer ponavljam prevelika je neravnoteža u razvijenosti. Uzmite si recimo dva grada koji su nekada bili ono stvarno industrijski pojam RH. Jedan je Sisak, koji danas od onih svojih 25 tisuća radnih mjesta ima par tisuća i uzmite si grad heroj Vukovar koji je u ratu razrušen. I meni nikako nije jasno da mi nismo uspjeli obnoviti ako ništa drugo ono tvornicu guma da neka međunarodna velika kompanija nije došla tamo i napravila nešto. Međutim, vi u jednom i drugom gradu imate problem i plaća i komunalne razvijenosti i logična stvar ako neki mladi stručnjak bude tamo da će on otići u Zagreb ili negdje drugdje gdje će imati bolju plaću jer tamo si naprosto ne vidi perspektivu. Ali onda više nemate na koga nasloviti projekt koji bi trebao donijeti prosperitet. Ali vi ste ustvari dotaknuli pravu temu, a to je kako stvoriti nekakav minimum za sve a onda onaj tko je sposoban neka se natječe i tko će doći investirati kod njega i da imaju njegovi građani veći komunalni standard nego inače. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker mi u Podravini imamo jednu krasnu izreku koja kaže: "Najte nam samo pomagati!" Ali najte nam pomagati na ovaj način da nam se uzme milijarda i 800 milijuna kuna pa ti dalje živi. Mi ćemo dodati još i proširiti i reći u Podravini gdje nam je po osnovi one uredbe za eksploataciju ugljikovodika uzeto gotovo 40% prihoda, 40% prihoda, a istovremeno je iz državnog povišeno za 167. Nemojte nam pomagati ni na taj način. Pa i ovaj zakon koji se sad donosi mjesec, dva prije izbora nije ni to neka pomoć odgovorno mislim. Ali neće biti ni interesa puno. Jer određena preslagivanja su se i dogodila i u mnogim sredinama možda su neki na neke stvari išli i nasjeli pa su se poslije možda i ujeli za ruku. Ali pustimo sada to. Ali ako nam je već uzeto a radi se pretežno o ruralnim područjima onda je nedopustivo uz ove okolnosti nedopustivo je da nam se strateška grana strateška grana poljoprivreda koja je karakteristična, koja je bitna za ta područja da je na takav način urušena. Ona grana od koje se živi i u kojoj je bila nesigurnost i opstojnost hrvatskog sela, a vidimo na koje je grane to danas svedeno. I uistinu ne doprinosi to ni ravnomjernom razvoju Lijepe naše, a naravno ne ni opstojnosti sela i u krajnjem slučaju i sa osnovice onog sigurnosnog aspekta. Hvala lijepo. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milinković ustvari vi ste se dotakli jednog dijela u onome da se propisi oko financiranja jedinice lokalne samouprave ne mogu donijeti na vrat na nos. To mora biti najmanje godina dana kad se on donese do njegove primjene. Dakle, ako se ove godine donese ta promjena onda u sljedećoj proračunskoj godini se on ne primjenjuje nego se primjenjuje tek sljedeće iz jednostavnog razloga da se oni koji koriste ta sredstva i dobivaju ta sredstva mogu pripremiti na to. dotaknuli ste se jednog drugog pitanja o kojem se u Hrvatskoj vrlo malo govori i govori se u principu samo kad trebaju nekakvi politički poeni, a to su rente, koncesije i odštete. Mnogi građani koji žive ili pored odlagališta otpada ili kao što vi imate tamo naftne i plinske bušotine su na određeni način ustegnuti u odnosu na ostale građane da se mogu baviti i nekakvom djelatnošću i nečim. I vrijednost njihovih nekretnina je daleko manja. Međutim, s druge strane oni koji pričaju o tome da gospodarstvo treba biti konkurentno kažu da tu ne treba plaćati visoku cijenu, da će biti nekonkurentni, međutim netko te građane mora obeštetiti. Gledajte, sad gradi se nova Zračna luka Zagreb, od koncesionara nije pitao da li će on dati nekakvo obeštećenje onim ljudima koji se nalaze na koridoru, kojima vrlo često crijepovi lete sa kuća, koji ne mogu graditi na nekim prostorima na kraju krajeva i zbog zagađivanja zraka. Dakle o toj renti nitko nije govorio i boli nekoga briga što nekoliko tisuća velikogoričana itekako ispašta od toga. I možemo nabrajati niz drugih stvari, dakle i to je nekakav segment za financiranje jedinica lokalne samouprave koja može bit prednost za razvoj komunalnog standarda i dizanja standarda u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, većim djelom se slažem sa vašom raspravom, ali s obzirom da su se ovdje u našim raspravama javljale i teze za ukidanje općine, preveliki je broj općina itd. ja bih rekla jednu drugu stvar da i najmanja općina ako je ona samostojna, ako ima mogućnosti samofinanciranja da je dobro došla. Jer i ta najmanja općina praktički je na usluzi svojim građanima i još je jedina koja brine o svojim građanima od onih infrastrukturnih problema do socijalnih problema. Govorim to iz razloga što eto moja općina spada u red najmlađih općina, dakle od 2000.godine, ali dok je bila reći ću mjesni odbor Grada Vodnjana koji kolega Kajin stalno spominje, totalno je bila zapuštena. A rekla bih da u ovih petnaesta godina dosegla je nivo pete kategorije razvijenosti dakle 125% iznad prosjeka RH. I zato je dobro došlo da i ta najmanja općina ako može se financirat stoji. S druge strane apsolutno je dobro da one općine koje ne mogu samostalno postojati da se udružuju međusobno, ali to mora biti sa jasno izraženim međusobnim odnosima, sa ovlastima i voljom građana. I onda kao takve ujedinjene sigurno da mogu prosperirati. I ono što se ovdje razvijala ta teza da jedinice lokalne samouprave mjesta uhljebljenja kadrova i ne znam latifundije i nekakve načelnika, gradonačelnika, mislim da ne stoji jer svaki načelnik, gradonačelnik je odgovoran svom narodu, svojim ljudima, svojim građanima i sigurno na prvom mjestu su interesi građana i radi sve u tom smislu. Prema tome, ovakve, mislim da nisu dobre. najprije županija i država trebale bi pomoći svim tim općinama koje ne mogu samo za sebe voditi brigu.

da sustav platnih razreda mora biti ili odozgora prema dole, ili odozgora prema gore. I druga stvar, ovisno prema proračunu, jer proračun je u principu s jedne strane jedni stvaraju sredstva u proračunu, dakle to su oni koji razvijaju uvjete da se otvaraju nova radna mjesta, a drugi su potrošači proračuna, ali kvalitetni potrošači. Prema tome, sukladno tome se određuje broj zaposlenih. Dakle prema nekakvim kriterijima. Ja nisam nikoga optužio na ovaj ili ona način ali kad bi išli prema tim kriterijima vidjeli bi da bi našli svega i svačega. Ali ponavljam, došlo je vrijeme da vrhunski mladi ekonomista i pravnik u Ministarstvu financija ne može imati 50% manju plaću od nekoga uz puno poštovanje ko nema ni približno toliko znanja u nekoj jedinici lokalne samouprave. To je nešto što naprosto ja mislim da svi moramo boriti za to ne zato da se ovima smanji, nego dovesti uvjete da se ovima može povećati. Ali ovakva razlika je naprosto, u jednoj zgradi imate i poreznu upravu, i ured Ministarstva graditeljstva ili gospodarstva, to su oni državni uredi i sad dakle ljudi iste stručne spreme, istih godina staža, to su nevjerojatno velike razlike i to dobro znate. I mislim da je to nešto o čemu ovdje treba javno progovoriti jer to naprosto više ne može ostati. Sve to u principu košta sve nas. Zahvaljujem. Kolega Šuker, pa slažem se s vama zapravo da je pitanje opstanka malih općina leži u izvoru financiranja. I ukoliko im se ne omogući kvalitetan izvor financiranja naravno da one neće moći opstat. Činjenica je da su veliki broj malih općina zapravo opravdale svoje postojanje upravo zahvaljujući ljudima koji su ih vodili i koji su znali na koji način zapravo doći do sredstava i kako zapravo te male općine razviti. Ja sam uvjeren da su te male općine ostajale pripojene na marginama velikih gradova, da nas ne bi ni upola manje, da bi danas imali upola manje infrastrukture nego što imaju. Govorim to iz iskustva, konkretno iz županije Dubrovačko-neretvanske gdje znam neke male općine koje su prije bile na rubu nekih velikih gradova, jednostavno nisu imali temeljnu infrastrukturu. Danas su to značajno razvijene općine koje imaju i dobre predispozicije za gospodarski razvoj i sa novim gospodarskim zonama itd. Dakle i sasvim je jasno da im trebamo omogućiti jedan stabilan dugoročan izvor financiranja. Ja sam žalostan zato što Kukuriku koalicija nije ostvarila svoje najave da će decentralizirati Hrvatsku i da će povećati sredstva jedinicama lokalne samouprave. Oni su govorili da od 10 kuna koliko ide poreznih prihoda 9 kuna ide otprilike i dan danas u državni proračun a 1 kuna ostaje jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave. Oni su rekli mi ćemo to povećati na 2 kune. To bi značilo gotovo stopostotno povećanje sredstava za jedinice lokalne samouprave. Međutim dogodilo se upravo suprotno. Umjesto da im povećaju sredstva smanjili su im sredstva za milijardu i 800 milijuna kuna i na taj način dodatno otežali funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. To je nešto, prvo to je ustavno pravo na organiziranje kroz jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave. I drugo, naravno da im treba osigurati financijska sredstva kvalitetna kako bi se i dalje mogli razvijati. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Ivan Šuker. Kolega Matušić, kad ne provedete strukturne reforme i kad nemate rezultat ti strukturnih reformi konsolidaciju rashodovne strane proračuna ona nekome morate uzeti. A kome ćete uzeti? Uzimate onome tko naprosto ne može ništa napraviti a to su jedinice lokalne samouprave. I onda čelnici jedinica lokalne samouprave ostaju u situaciji da se dobivaju na razno razne načine kako zakrpati proračune što se tiče predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, međutim ono što je vrlo bitno što ste spomenuli što treba reći, ne možemo govoriti na ovakav ili onakav način o općinama. Hrpa tih općina, ovo hrpa je malo ovako karikativan izraz, da nije osnovana njihovi građani danas ne bi imali niti vodu, niti kanalizaciju, a mnogi niti ne bi imali plin. To što su njihovi načelnici kao sposobni ili od nekog koncesionara dovukli ili uspjeli iskamčiti novce s kvalitetnim projektima u Hrvatskim vodama ili negdje drugdje to je njihovo pravo jer kada pogledate susjedni dio velikog grada koji je na periferiji … gradonačelnika itd. onda ćete vidjeti da to nije tako. Prema tome, kada govorimo o općinama svi zaboravljaju kako i što je bilo '93.i kako su te općine osnovane i nije njih strašno puno baš tako naraslo. Mislim da mi trebamo daleko više razmišljati kako da spustimo zadatke tim čelnicima jedinice lokalne samouprave tako da građani znaju što im oni trebaju osigurati, a da znaju što im treba osigurati država i da ne guramo tu između županiju koja je prisutna možda u velikom gradu i onda je više nema prisutno nigdje i onda će mnogima situacija biti daleko jasnija i onda će se prst kritike i strijela kritike upućivati tamo gdje treba ići, a ne obično kao što to ide na krivo mjesto. svaki put kada se donosi neki zakon ili kada se govori o gradovima, općinama i županijama imam osjećaj da sam u jednom velikom kavezu u kojem ima puno papiga koje su naučile samo nekoliko riječi i stalno te isto ponavljaju. Prevelik broj gradova, prevelik broj općina, lokalni šerifi, nešto se radi, nešto ne rade, ništa ne rade, treba im odrediti koliko će imati zaposlenih, treba odrediti ovo, treba odrediti ono. Po meni to je sve nakaradno,nepromišljeno i razarajuće za državu A vi ste upravo u svojoj raspravi rekli jednu bitnu stvar. Dakle spomenuli ste sredstva koja se slijevaju ovdje u … Gdje su ta sredstva stvorena? Spomenuli ste o skidanju statusa brdsko-planinskog područja za gradove, općine Gorskog Kotara, koliko prihoda koji se ostvari na području tog istog Gorskog Kotara završava ovdje u Zagrebu koji ima milijun stanovnika, 18% prireza i dovoljno kapaciteta u gospodarstvu da se i dalje razvija, a imamo općine i gradove, govorim vam da bi samo trošak koji ministar Zmajlović za zakup onog svog prostora kada bi se taj novac proslijedio Ravnoj Gori ili Mrkoplju u Gorskom Kotaru da bi ta općina ili taj gradić mogao otvoriti i radna mjesta i zadržati nekoliko obitelji na svom prostoru,samo sa tim sredstvima. Dakle, nikad nismo promišljali o tome na način da one općine koje nemaju dovoljno sredstava da se zadrže prihodi koje oni ostvaruju. Svi zakoni koji su doneseni, naročito ovi u posljednje vrijeme, tim istim jedinicama lokalne samouprave iz razloga što su u teškoj situaciji u ovoj situaciji dolaze u još težu jer im se uzimaju sredstva. Samo skidanjem statusa brdsko-planinskog o tome sam puno puta ovdje govorio Gorski Kotar izgubio 57 milijuna kuna. državi ništa, Gorskom Kotaru … /Govornici Kolega Klarić nema lokalnih šerifa, ima uspješnih i neuspješnih i odgovornih i neodgovornih ljudi i ništa drugo. Međutim kada ste već počeli govoriti o određenim sredstvima, koliko sredstava je potrošeno za monetizaciju ili kako se sve već nije zvalo autocesta? Koliko novaca je potrošeno za privatizaciju HPB-a? nakon 4 godine, gdje smo? Na nultoj točki. A što je najveći problem HAC-u je uzeto 40 lipa, dano je Hrvatskim cestama i HŽ-u. Ta sredstva tih 20 lipa koje su dani Hrvatskim cestama su trebala završiti na području jedinica lokalne samouprave jer na području jedinica lokalne samouprave su te ceste koje su nastale kao paralelne ceste kada su se autoceste napravile,dakle kada uzmete ovih milijardu i 800 koje su uzete na Zakonom o izmjeni financiranja jedinica lokalne samouprave onda kada dodate ova sredstava onda ćete vidjeti. Možete misliti da se umjesto … ono jamstvo ili … kako se zove ona firma ono jamstvo od pet milijuna eura da su se ta sredstva preusmjerila u Gorski Kotar nakon one strašne ledene kiše koja ga je pokosila. Sa tih 40-ak milijuna kuna se moglo praktički interventno u mjesec dana puno toga napraviti pa nažalost ona brezova šuma kada idemo prema rijeci ne bi izgledala kako izgleda danas.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Šuker apsolutno se slažem s vama da treba uvesti ujednačene platne razrede i za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave upravo da bi se izbjegle ovakve situacije o kojima ste pričali da tajnice gradonačelnika imaju veću plaću nego tajnica jednog ministra. Međutim na što sam htio skrenuti pažnju je da je ovakav teritorijalni ustroj jedinica lokalne samouprava nam daje jednu i mogućnost, dakle to definitivno ima svojih loših strana ali ima i dobrih, a to je taj mikro menadžment upravo i onome što su mnoge kolegice i kolege i prije mene pričale. Dakle sa sposobnim načelnikom ili načelnicom … i gradonačelnikom ta jedinice lokalne samouprave itekako ima šansu prosperirati i tu nema, vi ste govorili o nekim ja bih se usudio reći možda urbanim konglomeracijama, dakle o jedinicama lokalne samouprave općinama koje se vežu na neke druge uspješnije i tako, međutim tu nema geografskog pravila. Imate primjer jedne općine koja bi rekli u vrlo pasivnom kraju okružena sa svih strana jednim gradom i općinama koje su također u vrlo teškoj gospodarskoj i demografskoj situaciji, ali zahvaljujući sposobnom i pametnom načelniku uspjeli su se profilirati, povukli su znatna sredstva iz europskih fondova i uspjeli su toliko razviti infrastrukturu općine da se čak iz susjednog grada ljudi doseljavaju u općinu. Dakle ima definitivno i dobrih strana ovakvog sistema. Ali slažem se isto s vama da treba jedna šira rasprava ali i politička rasprava o tome koja je budućnost uopće jedinica lokalne samouprave odnosno lokalne samouprave, regionalne, odnosno područne u Hrvatskoj i u kojem obliku, kojim teritorijalnim ustrojem, kojim načinom. Znači i jasno definiranim ovlastima i nadležnostima. Hvala. u stanju politički provesti. Jer sa čestim licitiranjem mi u principu svoje građane dovodimo u nedoumicu jer vrlo često kada nekome treba onda je previše jedinica lokalne samouprave a onda kada vidi da to baš ne bi politički na terenu pasalo, ne ja to nisam rekao. Mislim da zato u nekakvoj budućnosti oko nekoliko tema što se tiče lokalne samouprave treba otvoriti tematske sjednice u ovom Saboru da onda svi imaju pravo reći što misle i da ona više nemaju pravo kada netko predloži Zakon o izmjeni jedinica lokalne samouprave da razmišlja samo na takav način iako je u dubini srca protiv toga samo zato što to predlaže njegova politička opcija. Jer u konačnici mi jesmo pripadnici jedne političke stranke, ali prije svega trebamo zastupati interese ljudi koji su nas izabrali. I treba onda nekada i ministru koji ne vidi neke stvari dobro reći da to neće biti dobro jer sada je definitivno. A ako govorite o Slavoniji onda ne možete preskočiti nikako da povrat poreza na dohodak je mnoge gradove i općine u Slavoniji bacio na koljena. To je činjenica, ja znam da vi to ne možete reći ali to je činjenica. Ali zato svi moramo razmišljati da se to naprosto ne smije dogoditi tako jer mi nismo našli pravi supstitut za ona sredstva koja je PPDS imao nekada. Da li po onom nekakvom koeficijentu razvijenosti ovoga, onoga, očigledno to nije dovoljno. Ali kada govorimo o tome onda ne smije biti politike. I to je ono ključno gdje je odgovornost prije svega na nama tu koji smo u sabornici. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, govorili ste o velikom broju malih općina sa malim proračunima kao uspješnim primjerima. Ja se apsolutno slažem sa tom tezom. I svi mi bez obzira iz koje županije dolazili imamo primjera oko sebe koliko god hoćete. Znači na prste praktički jedne ruke u svakoj županiji imate "neuspješne", pod znacima navoda općine. S druge strane, spomenuli ste Izmjene poreza na dohodak i Izmjene zakona o brdsko-planinskim područjima. Koliko je stanje teško najbolje govori odnosno činjenica da je kolega Škvarić, čini mi se kod izmjena Zakona o brdsko-planinskim područjima govorio o svom primjeru, o svojim problemima. A isto tako na aktualnom prijepodnevu potpredsjednik uvaženog Doma, kolega Batinić, iako su znači pozicija stanje je doista u jedinicama lokalne samouprave, bar u većini došlo do stanja da je to postalo neizdrživo. Znači mi jednostavno na ovaj način dalje sigurno nećemo moći funkcionirati. Zahvaljujem se. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Kutija, Zakon o izmjenama zakona o brdsko-planinskim područjima u principu dovela je naprosto ljude iz kontinentalnog dijela da počnu razmišljati ne srcem nego glavom. Da naprosto vide da će njihova područja ostati oštećenja a ne žele oštetiti istovremeno područja od brdsko-planinskog područja. Ali je netko zato što je donio krive procjene i ocjene zakona doveo naprosto ljude da razmišljaju i promišljaju na takav način. Dakle ako nećemo razmišljati i promišljati kako dići ova područja koja su bila na području PPDS-a i brdsko-planinska područja mi ćemo naprosto dobiti 10 gradova u kojima će biti natiskano 95% stanovništva Republike Hrvatske. A istovremeno ćemo morati osigurati infrastrukturu u tim rubnim dijelovima i ona će biti naprosto preskupa da bi bilo koja jedinica lokalne samouprave mogla održavati. I to je činjenica koju treba reći. Dakle mi naprosto moramo razmišljati kako tim jedinicama dati novce da ljudi shvate da mogu tamo živjeti, mogu plaćati tamo porez i onda je normalna stvar da možete razvijati i …/Govornik zakonom, Izmjenom zakona o brdsko-planinskih područja, sa Izmjenom zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave gdje samo potezom pera uzmete nekome milijardu 800 milijuna kuna. Ali kaj je najgore, uzmete onima kojima je to najpotrebnije. I to su sredstva po čemu se mjeri uspješnost rada nekog gradonačelnika i načelnika. Dakle nekakva komunalna infrastruktura i predškolski i školski uzrast i kulturno umjetnička društva, vatrogasna društva i športska društva. Morate im dati jer ako im ne date ostali budete bez aktivnog života društvenog u svojoj općini. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Šuker, kada govorim o ovom zakonu na kojem neću trošiti puno riječi, on je i tako populistički i kao što je netko od kolega rekao mislim da on neće polučiti nikakve rezultate, dakle ovaj zakon o kojem smo danas govorili. Međutim, vi ste u vašem izlaganju se dotakli upravo malih općina, malih gradova i mahom su ovdje ljudi govorili svi oni koji su ili bili ili su sada na čelnim pozicijama gradova i općina i najbolje znaju kako i na koji način su se razvijali gradovi i pogotovo općine. Da nije bilo ovakvoga ustroja jedinice lokalne samouprave pogotovo općine nikada se ne bi razvile u ovoj razini kao što je to danas. Ja se doista čudim što mnogi, odnosno pa čak i neki ovdje iz ministarstava ovih postojećih i neki od ljudi govore kako treba općine ukinuti. Pa gospodo draga, pa da se to napravi ja vas pitam kako i na koji način bi se te iste općine razvijale. Kada ga pripojite nekome gradu ili da da ne govorim sada i o županijama. Spomenuti ću samo svoj grad, grad Pleternicu u Požeško-slavonskoj županiji koji udio svojeg osobnog dohotka ima 8% u proračunu, dakle izvornom proračunu svoga grada. Pa ja vas pitam, a oni koji su dolazili mogli su vidjeti kako i na koji način se taj grad razvio. Pa da li takav grad sutra trebamo uništiti. Ali najveći je problem što upravo ova sadašnja Vlada

to je šteta koja s čini upravo takvim jedinicama lokalne samouprave umjesto da im se pomaže na neki drugačiji način. Jer da se pomaže upravo bi ti gradovi, odnosno općine imale daleko veću sigurnost nego što je to danas. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivan Šuker. Da kolega Lucić, vi s punim pravom možete govoriti što znači kad čelnici jedne jedinice lokalne samouprave imaju viziju i znaju što možete napraviti. Možemo uzeti i grad Viroviticu. Pandan Pleternicu isto tako. Digla se je strahovito visoko iz jednostavnog razloga što su ljudi u nekom momentu prepoznali da treba napraviti gospodarsku zonu. Da li bi ove sve projekte imali vi da niste kucali na razno razna vrata i trudili se da to napravite? Ne bi. Prema tome, naprosto sredstava ima, sredstva postoje, ali ih možda kao što je to nekad bilo Ministarstvo regionalnog razvoja na direktan način treba uputiti prema jedinicama lokalne samouprave. Jer mnoge jedinice lokalne samouprave ne mogu zaposliti niti pravnika, niti ekonomistu, niti inženjera građevine koji bi to sve skupa napravio. Ali zato je tu Ministarstvo regionalnog razvoja koje im treba pomoći. Ali možemo nabrojiti niz jedinica lokalne samouprave koji su prepoznali

sredstva koja su vam na raspolaganju, ponavljam možda ćemo u budućnosti i mi saborski zastupnici malo više raspravljati o financijskim planovima van proračunskih korisnika. Jer tu kad uzmete i HZZO-o i Hrvatske vode i Hrvatske šume i Hrvatske ceste pa ćete doći do nekakvih 35, 40 milijardi koje su itekako interesantne i mogu itekako pomoći jedinicama lokalne samouprave. Samo 20% toga može napraviti čuda u infrastrukturi jedinica lokalne samouprave slabijeg dohodovnog kapaciteta.

nizom drugih zakona kojima se je fiskalna centralizacija dogodila i kojima se dogodila otimačina kroz porezni sustav, tj. kroz PDV. 428 općina ostalo je za preko 10% prihoda od poreza na dohodak, ostalo je zakinuto za 350 milijuna kuna izvornih prihoda. I tako su prisiljeni da danas budu blokirani od Porezne uprave sa novim nalozima koje ne mogu ispuniti, nalozima za povrat poreza koji također govore o tome da sve ovo što se danas događa u ovom zakonu je pripremljeno kroz niz drugih zakona. Da se male općine koje su imale svoju funkciju, koje su je odradile u punoj namjeri i dobroj namjeri sa vodovodima, kanalizacijama, cestama, stazama danas više fiskalno nisu sposobne jer ih je ova Vlada otimačinom njihovih pripadajućih novaca punila proračun ili krpala proračun iz svoje nesposobnosti tako …/Govornik se ne razumije./… iz lokalnih samouprava. 20% izvornih sredstava svakoga proračuna lokalne samouprave može biti upotrijebljeno za zaposlenike. Većina u malim lokalnim jedinicama su volonteri, volonteri koji doprinose razvoju društva čak i bez volonterske naknade. Te treba ugasiti, tih više ne treba. Ruralni prostor je i ovako devastiran, a ovim novim zakonom pokazuju da ga treba totalno zanemariti, da više ne treba ni postojati. To je nagrada od ove vlasti na kraju mandata ovog Sabora. Sa ovakvim zakonom … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … vjerujem da neće postići ništa, jer nitko od ovih 428 se ne želi ujediniti. Kolega Đakić, jedinice lokalne samouprave prije svega sa područja od posebne državne skrbi i sa brdsko-planinskih područja moraju imati jasnu poziciju u državnom proračunu i jasne kriterije po kojima dobivaju novce. Ne može se dogoditi da netko preko noći kaže, da ono što je radila do sada država i što je bilo regulirano jasno odredbom u Zakonu o izvršenju državnog proračuna, a to je za povrat poreza na dohodak za građane sa područja PPDS-a i brdsko-planinskih područja se vrši iz državnog proračuna. To jednostavno prebaciti na jedinice lokalne samouprave sa nevidljivim iznosom sredstava. Vi ste rekli bit će ovdje, bit će ondje, bit će ovako, bit će onako. Međutim, evo ga. Sad imamo tu. Zašto se kasnilo sa rješenjima za povrat poreza na dohodak? Pa nikada se ovako kasno porez na dohodak nije vraćao i u daleko težim vremenima u RH upravo zbog toga jer su bili svjesni da će mnoge jedinice lokalne samouprave bit blokirane. Mislili su to da će pokriti, vidjeli ste da su neke jedinice lokalne samouprave dobile neke novce sad izmjenom proračuna koju smo imali neki dan na raspravi. Međutim, ta sredstva im neće bit dostatna. I to je samo i još jedan jasan znak, da ako želimo pomoći tim jedinicama, ako želimo pomoći da ljudi ostanu na tim područjima da žive moraju bit osigurana sredstva u državnom proračunu koja moraju bit transferirana po jasnim kriterijima i zakoni koji se odnose na financiranje jedinica lokalne samouprave ne mogu stupiti prije godinu dana počeka iz jednostavnog razloga da se svi mogu pripremiti, da se može dobro proanalizirati i vidjeti da li će stvarni efekti tog zakona biti ovakvi ili onakvi. Zaključno riječ ministra uprave Arsena Bauka.

koji onima koji se žele spojiti olakšava, a onima koji se ne žele spojiti ne otežava i to je sve što treba reći o ovome zakonu. Ukoliko se ne provede ni jedno spajanje, onda od ovog zakona neće bit štete. Prema tome, sav bojazan o populizmu itd. je nepotrebna. A ukoliko pak dođe do spajanja pojedinih općina, onda je to znak da smo olakšali da se volja građana provede što prije da bi onda mogli u novoj jedinici lokalne samouprave normalno raditi i to je sve što sam ja imao potrebe o ovom zakonu reći. Zahvaljujem. Imamo repliku, Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre, ne provodi se volja građana nego vaša volja, volja ove Vlade koja je nametnula takve kriterije da jedinice više ne mogu funkcionirati. I zbog toga razmišljaju načelnici i prezentiraju svojim građanima da ste ih stavili u nemogućnost daljnjeg funkcioniranja blokirajući im račune i skidajući sa računa ono što nisu čak ni uprihodovali jer ste im smanjili prihode za preko 10% samo za pozicije od poreza na dohodak, a kamoli one od posebne državne skrbi. Sve ste pripremili da bi ih primorali da više ne mogu samostalno funkcionirati i u tom grmu leži zec. Lako je objašnjavati da je on dobar, ja bih rekao da je dobar da tu ima potrebe ali nije bilo potrebe. Te jedinice lokalne samouprave sa 500 000 kuna proračuna '93. godine kad su formirane došle su na 5, 6, 7 do 10 milijuna kuna proračuna i funkcionirale su normalno dok ih niste ubili svojom poreznom presijom. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja vjerujem da je Hrvatski sabor vrlo detaljno proveo raspravu o svim zakonima koji su se ticali raspodjele sredstava iz poreza pa onda obzirom da Ministarstvo uprave nije bilo predlagatelj ja nisam u njima sudjelovao ali vjerujem da je rasprava bila detaljna, ali sam ja iz ovoga što ste rekli zaključio nešto drugo. Dakle svi oni koji nam upućuju kritiku da nismo ništa poduzeli po pitanju teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske ustvari su u krivu jer ste vi sad upravo objasnili da je ovo jedan vrlo sustavan kojemu je ustvari zadnji korak ovo, dakle vrlo sustavno. … /Upadica se ne razumije./ … Dakle to ja sam sasvim siguran da nije točno. Vjerujem dakle kao što sam i rekao, pozivam zastupnike da ovaj zakon podrže i vidjet ćemo znači kako vrijeme bude odmicalo kakvi će biti njegovi učinci i hoće li biti u pravu oni koji kažu da neće biti nikakvi ili će bit u pravu oni koji kažu da će bit dobri. Ja sam vjerovao da će bit u pravu ovi drugi, ali evo toliko za raspravu koja je u osnovi bila najmanje o tekstu zakona, a više ovako slobodne teme. Hvala. Zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasat ćemo sutra.